Hvala g.

Dobro jutro poštovane kolegice i kolege. Prije nego što počnemo sa radom, jedna obavijest. Danas ćemo kao posljednju točku raspraviti i točku Izbor, imenovanje i razrješenja, što je uobičajeno, ali eto, tako da znate. Sada bismo prešli na prvu točku, kao što je i najavljeno jučer. To je: - Konačni prijedlog Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 204; Predlagatelj je Vlada temeljem čl. 85. Ustava RH i čl. 172., 204. i 206. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Sukladno čl. 206. Poslovnika prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvaćen je prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi po hitnom postupku. Sukladno čl. 204. Poslovnika, hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje, a amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave sukladno čl. 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Da. Poštovani državni tajnik Mile Horvat, izvolite. Zahvaljujem se potpredsjedniče HS-a, uvažene zastupnice, uvaženi zastupnici. Dakle ovo je Prijedlog Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti s konačnim prijedlogom zakona. Prijedlog zakona odmah ću uvodno reći da je Odbor za zakonodavstvo podnio 4 amandmana, mi ćemo ih prihvatiti. Razlozi za donošenje ovog zakona su sljedeći, po nama, dakle imali smo postojeći zakon koji je donešen 2013. g., on je mijenjan 2014. g., mijenjan je i 2019. g. i time smo, tim izmjenama smo zahvatili više od 50% važećih odredbi iz tog zakona 2013. i onda smo, pošto su izašle 2 nove uredbe 2019. g. koje smo morali implementirati, idemo sa ovim novim Prijedlogom zakona koji je i, između ostalo, nomotehnički bolje dorađen. Uredbe koje smo ovdje implementirali, to su Uredbe 765 2008. g. o utvrđivanju zahtjeva za akreditaciju u dijelu koji se odnosi na opća načela stavljanja oznake C, to je oznaka europske kvalitete, zatim Uredba 1020 iz 2019. g. o nadzoru tržišta i sukladnosti proizvoda o kojoj ćemo ovdje sad nešto više reći. To je Uredba 515 iz 2019. g. o uzajamnom priznavanju robe koja se zakonito stavlja na tržište u drugoj državi članici o kojoj ću isto također, nešto reći. One su ovdje regulirane čl. 1-4 ovoga Prijedloga zakona. U čl. 7 smo predvidjeli da vezano za Uredbu 1020 napominjemo kako se zakonom osigurava provedba iste u dijelu onih propisa koji su preuzeti temeljem ovog Zakona. Primjerice, primjenjuju se na sljedeće grupe proizvoda, a to su aerosolne raspršivače, toplovodne kotlove, strojeve, tlačnu opremu, plinske aparate, radijsku opremu dizela, kristalno staklo, obuću, tekstil, itd., to je, navodim čisto zbog javnosti o čemu, šta je zahvat ove Uredbe. istim Prijedlogom zakona u čl. 5 je predviđeno da će resorni ministri po donošenju ovoga Zakona donijeti svoje pravilnike gdje će ugraditi sljedeće elemente, osnovne elemente, a to su, propisat će se tehnički zahtjevi koje moraju ispunjavati proizvodi koji se stavljaju na tržište, dokumentacija, bit će propisana dokumentacija o sukladnosti potrebna za dokazivanje sukladnosti proizvoda sa propisanim zahtjevima i također, bit će propisan tim pravilnicima način označavanja proizvoda. Zašto to govorim? Zato što svi sljedeći članci obrađuju dakle obaveze gospodarskih subjekata od proizvođača, zastupnika, uvoza, itd., vezani za ove elemente koji će biti propisani u tim pravilnicima. Iz tih pravilnika, iz tih obaveza također, proističu i obaveze inspektorata u kontroli sukladnosti. Dakle, isto tako, ovdje je, u tom setu već su propisana i nadležna tijela koja će ocjenjivati sukladnost proizvoda prema ovim pravilnicima koji su definirani u čl. 5 ovoga Zakona. Čl. 22-25 temeljem ove Uredbe u RH uspostavlja se, uspostavljaju se dakle i neki određeni mehanizmi, jedan od tih Jedinstveni ured za vezu pri Državnom inspektoratu koje je nadležno za koordinaciju aktivnosti između inspekcija nadležnih za nadzor proizvoda stavljenih na tržište RH, a u cilju osiguravanja visoke razine zaštite javnih interesa, kao što su zaštita zdravlja, sigurnost i zaštita potrošača, okoliša, itd. Ovim Prijedlogom zakona se propisuju i uvjeti za osiguranje djelotvorne suradnje između različitih tijela za nadzor tržišta država članica, a sukladno ćemo u provedbi prekogranične u provedbi prekogranične suradnje, to je tzv. prekogranična uzajamna pomoć, sudjeluju sva nacionalna tijela za nadzor tržišta. Države članice EU razmjenjuju informacije o poduzetim mjerama nadzora nad tržištem proizvoda putem informacijskog i komunikacijskog sustava za nadzor tržišta. Isto tako tako čl. 26. u svrhu podizanja još više razine sigurnosti potrošačkih proizvoda osigurava se provedba Uredbe 1020/2019 u djelu koji se odnosi na primjenu tzv. RAPEX sustava. U slučaju proizvoda koji predstavljaju ozbiljan rizik na tržištu RH. Dakle, RAPEX sustav uspostavljen je na temelju direktive 95. iz 2001. godine Opće sigurnosti proizvoda te se njime koriste države članice EU radi brze razmjene informacija sa Europskom komisijom o mjerama i aktivnostima poduzetima u vezi s proizvodima koji predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje i sigurnost potrošača a stavljeni su na zajedničko tržište EU. Kao kontaktna nacionalna točka za provođenje RAPIX sustava određen je državni inspektorat. I samo nekoliko podataka, u 2021. godini komisija je putem sustava RAPEX-a dostavila je 1644 obavijesti od kojih je temeljem zapremljenih obavijesti na tržištu RH pronađeno 173 proizvoda, dakle, rizična proizvoda, i to su proizvodi iz kategorije motornih vozila, električnih uređaja, dječjih proizvoda i opreme, hobi i hobija i sportske opreme. A ujedno je nacionalna kontaktna točka dakle, domaći naš nacionalni organ obavijestila Europsku komisiju i druge članice država EU o 17 pronađenih proizvoda na tržištu RH iz kategorije rizika i to su uglavnom 9 igračaka, 2 adaptera za prijenosno računalo, dječje vreće za spavanje, mikseri i tako dalje, i tako dalje i oni predstavljaju rizik za sigurnost potrošača. Dakle, to je, tako funkcionira sustav RAPEX. U čl. 21., dodatno se jača uloga kontaktne točke za proizvode koji su u državama članicama EU glavni pružatelji informacija o svim pravilima koji se odnose na proizvode, uključivo i o nacionalnim tehničkim pravilima koja se npr. odnose na zahtjeve povezane s nazivom, oblikom, veličinom, težinom, sastavom ili pakiranjem određenih proizvoda. U RH kontaktna točka za proizvode uspostavljena je u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja. Hrvatska kontaktna točka za proizvoda zaprimila je i odgovorila tijekom 2020. ukupno 236 upita. U 2021. godini od studenoga zaprimljeno je ukupno 111 upita od toga su upiti gospodarskih subjekata iz RH 96, a upiti gospodarskih subjekata iz EU 15. Isto tako člankom 21. ovog zakona dodatno se jača i uloga mreže Solvit kao alata za izvansudsko rješavanje sporova na unutarnjem tržištu EU koje mogu imati građani i tvrtke a koji uzrokuju javnopravna tijela država članica nepravilnim primjenom prava EU, isto tako od ukupno prikupljenih pritužbi u 2020. godini 149 bilo u sustavu Solvita a ukupno je obrađenih pritužbi u 2021. godini 184 od toga 82 protiv država članica EU a 14 protiv RH. U čl. 34. uređuje se status propisa donesenih temeljem važećih zakona te se propisuje da isti ostaju na snazi do donošenja novih propisa a isti će se donijeti u roku od 1 godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. Za stavljanje van snage predmetnih propisa nadležni su čelnici tijela državne uprave u čijem djelokrugu rada je predmet uređenja podzakonskog propisa i ta obveza regulirana je člankom 35. ovog prijedloga zakona. Tako je primjerice čelnik tijela državne uprave nadležan za gospodarstvo u obvezi urediti propise vezane za kristalno staklo, stupnjeve djelovanja novih toplo vodnih kotlova na tekuće, plinsko gorivo, označavanje materijala glavnih dijelova obuće, namijenjenih prodaji potrošača, sigurnost strojeva itd., itd. iz područja energetike potrebno je uredite propise vezane uz tehničke normative, za zaštitu nisko napojskih mreža i pripadnih transformatorskih stanica, tehničke mjere za pogon i održavanje elektroenergetskih postrojenja, Izvinjavam se./… Čelnik tijela državne uprave nadležan za elektroničke komunikacije recimo po ovom zakonu u obvezi je urediti propise iz područja elektromagnetske kompatibilnosti, radijske opreme itd., itd. U odnosu na važeći zakon do sada iz 2013. godine dorađene su odredbe o poduzimanju upravnih mjera od strane nadležne inspekcije, jasnije se se normativno strukturiraju prekršajne odredbe, na način da su iste razrađene prema pojedinačnim obvezama gospodarski subjekata te su radi jasnoće i preciznosti na pojedinim mjestima izvršena nomotehnička unapređenja. Za izradu ovog predmetnog prijedloga zakona osnovana je bila radna skupina u kojoj su predstavnike nadležnih tijela državne uprave bili uključeni predstavnici gospodarstvenika i to HGK, HUP-a, Hrvatske obrtničke komore, Hrvatskih izvoznika. Predmetni prijedlog zakona bio je na e- savjetovanju od 30 dana i to od 17.8. do 17.9.2021. godine. Na mišljenju je bio socijalnim partnerima dakle, GSV-e kao i ne mišljenjima nadležnim državnim Ovaj zakon se predlaže donošenje po hitnom postupku, s obzirom da je nužno žurno osigurati provedbu Uredbu 1020 iz 19-e godine o nadzoru tržišta proizvoda koja je u punoj primjeni već od 16. srpnja 2021. godine. Dakle, RH isto tako je bila u obveze propisati sankcije koje se primjenjuju unutar kršenja Uredbe 1020 iz 2019.godine, a kojima se nameću obveze gospodarskim subjektima te o istima treba obavijestiti Europsku Uniju, dodatno potrebno je bilo osigurati postupanje imenovanog tijela za nadzor tržišta odnosno jedinstvenog uredu za vezu u Republici Hrvatskoj, mjere za nadzor tržišta, te učinkovitu kontrolu proizvoda koji ulaze na tržište Europske Unije. To su razlozi zbog kojih smo tražili da se ovaj Prijedlog zakona uvrsti Dakle zaključno sve ovo obrađeno je u 9 tematskih dijelova kojima su propisane, jasno propisane obveze i postupanja nadležnih tijela, gospodarskih subjekata i inspekcije. Definirani su i osnovni instrumenti komunikacije sa Europskom komisijom, određene su sankcije prema svim sudionicima, odnosno gospodarskim subjektima prema njihovom stupnju sudjelovanja u određenim procesima trgovanja.

Vi ste spomenuli dizala, pa ću Vam navesti što kaže Pravilnik o sigurnosti dizala u uporabi u čl. 17. Tamo piše izrijekom da inspekcijski nadzor nad provedbom Pravilnika kojim se uređuje sigurnost dizala u uporabi koja su ugrađena i trajno se upotrebljavaju u građevinama, sukladno Zakonu o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti obavljaju inspektori u skladu s njihovim nadležnostima. Trenutno je to ako se ne varam građevinski inspektor. Interesira me može li on temeljem postojećeg, a i temeljem ovog novog Zakona zabraniti uporabu dizala koje se ne održava sukladno onom kako je to propisano. Zahvaljujem se uvažena zastupnice. Dakle, postavili ste konkretno pitanje. Ja nisam baš kompetentan da li mogu odgovoriti da li oni mogu postupati na način da zabrane uporabu dizala, ako postoji tehnički dakle propis koji ukazuje na to, onda će vjerojatno to kao mjera moći biti izrečeno. Ono što je bitno je bitno da smo mi na zahtjev DIRH-a dakle inspekcije zadržali određene standarde koji su na neki način i prevaziđeni u periodu od godinu dana do kad se moraju svi oni ažurirati po izreci ovog Zakona, u roku godinu dana se moraju donijeti novi tehnički standardi u svim oblastima i to je suština dakle da ne bi imali jedan pravni vakum, mi smo zadržali stare propise, stare standarde, mogućnost korištenja starih standarda u postupanju inspekcije a u roku godinu dana se ti standardi moraju ažurirati. **Reiner, Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče. Mi imamo u ovom prijedlog Zakona odredbu čl.7 koji govori o tome da će, da se ovo neće odnositi na utvrđivanje suglasnosti za proizvode koji su uređuju nekim posebnim propisima. I sad imamo ovu cijelu oblast koji je vezan i Vi ste to i naveli koji su vezali podzakonski akti o nisko naponskoj mreži da ih sad ja tu ne navodim. Oni su još iz 78.godine koje smo mi preuzeli i oni koji su Pravilnici bez obzira što su tako stari ali ako se neki normativi nisu mijenjali su u redu, ali mi smo sukladnosti sa Europskim normativima i sad su ti isti Pravilnici navedeni referirajte se u ovom propisu, ali se referirajte i u propisu koji je ovaj Sabor donesao pred mjesec dana, pa mene zanima, i tamo je isto rok u kojem se to treba uskladiti. U odnosu na te Pravilnike koji su iz 78-e ima ih jedno 4, 5 koji ćete propis primjenjivati? Hvala. **Reiner, Zahvaljujem se uvažena zastupnice. Dakle vi govorite o standardima tzv. JUS standardima koji su zadržani još uvijek u , koji su aktualni u, kod nas. kod nas. Dakle, mi smo upravo s ovim Zakonom htjeli stvoriti jednu obavezu da se ti Zakoni, odnosni ti standardi u nekom roku od godine dana prilagode ovim zahtjevima iz Europske, odnosno iz Direktive. Da ne bi imali taj pravni vakum u postupanju inspekcije, inspekcija je tražila da to i dalje ostane, ti JUS propisi, standardi ostanu i dalje na snazi da bi oni imali pravni osnov za postupanje dok se u roku od godine dana ti standardi ne usuglase, dakle ne donesu novi Pravilnici, pa sam tamo naveo da čelnici Ministarstava imaju obavezu, pa sam mogao navoditi još primjera, međutim, ovaj, dakle u roku godinu dana se oni moraju usuglasiti. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Poštovana zastupnica Vlašić Iljkić. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče. Ovaj Zakon se donosi se donosi po hitnom postupku i to nije nešto neuobičajeno, jer mi uobičajeno kasnimo sa usklađivanjem donesenih Uredbi na razini Europske Unije a primjera radi imamo još takva 84 propisa iz svih resora. Kako očekujete u ovom konkretnom primjeru da će ovaj Zakon poboljšati zaštitu potrošača, odnosno poboljšati provjeru proizvoda kada znamo da se nalazimo kao država članica koja prijavljuje najmanje proizvoda opasnih po zdravlje u sustavu Rapeks, pogotovo ako uzmemo da se većina prijavljenih proizvoda odnosi na proizvode za djecu, igračke i sl., a kašnjenje sa regulacijom propisa poprima poseban značaj i neposrednu ugrozu tako za najranjivije. Ovdje ste vi spomenuli da se radi o svega 17 proizvoda koje smo prijavili u tom sustavu a da smo kao

to je broj komisije na nivou Europske Unije, 1644 zahtjeva, odnosno upozorenja na opasne proizvode je za cijeli prostor Europskog tržišta. Dakle, da se ne stekne dojam da je toliko opasnih proizvoda došlo na tržište Republike Hrvatske. Mi smo ovaj Zakon radili gotovo godinu dana jer ga je trebalo u svim detaljima usuglasiti sa svim gospodarstvenicima, sa svim čimbenicima na koje se odnosi ovaj Zakon i sa svim tijelima državne uprave. To je masa propisa kroz koje je trebalo proći i taj posao je dugo trajao, zato možda malo kasnimo i zato smo tražili da se ovo ide po hitnom postupku jer se on, jer se ova Uredba koja je osnova ovog Zakona primjenjuju od 16. srpnja, dakle istina, malo kasnimo, ali smo taj Zakon donijeli i mislim da ćemo popeglati vrlo brzo sve to što što smo trebali uraditi možda prije 6 mjeseci. unutrašnjeg tržišta jačanjem nadzora nad proizvodima koji se stavljaju na tržište kako bi bili sigurni da su oni u sukladnosti sa tehničkim propisima i kako bi na taj način zaštitili i zdravlje naših građana, interese potrošača, javne interese, okoliš i sve ono što na neki način zakonom trebamo štititi. Vi ste rekli da smo utvrdili 173 nesukladna proizvoda na našem tržištu, da se većina njih odnosila na elektroničke uređaje, na tom tragu je moje pitanje obzirom da znamo da se neki elektronički uređaji programiraju tako da bi se pokvarili nakon što im istekne jamstvo, da su oni ustvari u startu roba sa greškom i da tu potrošači izvlače deblji kraj. Hoće li ovaj zakon na neki način riješiti to pitanje ili će se to pitanje rješavati drugim zakonima? **Reiner, Željko Uvažena zastupnice, dakle ja mislim, a i mi koji smo radili ovo zakonsko rješenje, ovaj Prijedlog zakona, smatramo da ćemo s ovim mehanizmima koje sam napravio, s ova 4 nova sustava, sa RAPEX-om, sa kontaktnim točkama, sa SOLVIT-om, kao mjerom, mrežom informacija, itd., uspjeti osvijestiti građane i dati im mogućnost da, ukoliko smatraju da su došli u posjed nekog proizvoda koji je rizičan po raznim osnovama, pa čak i po roku trajanja, da će se moći obratiti ovim nadležnim institucijama i naravno, nadležnom inspektoratu. Ovdje, ako ste vidjeli da smo u čl. 25 inspektoratu nadležnom dali vrlo široke dijapazon dijapazon mjera postupanja gdje se takvi proizvodi mogu staviti vrlo brzo u kratkom postupku izvan upotrebe, čak su predviđene određene kazne za neusuglašenost standarda za proizvođače, dakle mislim da ćemo s ovim .../Upadica: Hvala./... prevenirati neka negativna ponašanja na tržištu. Poštovani državni tajniče, moje pitanje je vrlo jednostavno. Koji je razlog da Vlada RH ne poštuje HS? Mi smo Mi smo svaki tjedan svjedoci toga da ovdje zakoni dolaze po hitnom postupku. Kolika je odgovornost vas i vašeg ministarstva na činjenicu da su uredbe donesene prije 2 godine, da je Direktiva stupila na snagu prije 6 mjeseci, da je mi de facto provodimo, a da mi danas dobijamo zakon na klupe? Ja moramo priznati, vidim danas ovdje dosta kolega, nije problem pročitati ovaj Zakon u jednom čitanju, shvatiti što se nutra nalazi, ali ako to nije nama problem napraviti u 7 dana, zašto je Vladi problem u 2 godina Poštovani državni tajnik. **Horvat, Mile (SDSS)** Zahvaljujem se uvaženi zastupniče, dakle, prvo da kažem da odgovaram ovdje ispred Ministarstva gospodarstva, ovo je prvi i jedini zakon koji smo predložili po hitnom čitanju iz našeg resora. Ne mogu vam govoriti o drugim resorima. Logika ovog prvog, ovog hitnog postupka jeste ta da smo mi, smatramo da ovaj Zakon treba stupiti na snagu odmah, a prethodno sam rekao da smo na njemu radili gotovo godinu dana, ako ne i više jer je trebalo svu tu silu i taj veliki broj i mrežu propisa međusobno iskoordinirati i usuglasiti. Dakle, ako je ona direktiva 2019. odnosno jedna i druga su stupile na snagu u EU parlamentu 2019., a mi smo godinu dana radili da usuglasimo, onda mislim da nismo potrošili prevelik vremenski period, dakle ne možete tako,

Hvala vam poštovani predsjedavajući, poštovani g. državni tajniče. Ovo je zakon, zakon je kao zakon, puno slova na još više papira. Ono što ste spomenuli, evo, imat ćemo i Nacionalnu kontaktnu točku, moje pitanje će glasiti, namjerava li Ministarstvo provesti određene javne aktivnosti kako bi se građanima, kupcima i potrošačima malo preciznije objasnilo njihova prava i u budućnosti, na neki način, educiralo da kako i na koji način zaštite svoja prava, odnosno kako mogu vršiti određene reklamacije i ostale probleme sa proizvodima koji eventualno nisu u sukladnosti? Hvala vam. Zahvaljujem se uvaženi zastupniče. Ovaj. Baš ovaj Zakon i nije nešto, obim vam ima svega 38 članaka, dakle ne možemo reći da se radi o jednom obimnom tekstu, a u svakom slučaju je ovo sad danas što raspravljamo i vaše replike i vaša pitanja su dio jedne javne rasprave i dakle mi želimo sa ovakvim načinom komunikacije, želimo da osvijestimo, prije svega, korisnike, dakle tko je konzument ovih, ovih propisa, to su gospodarstvenici i naravno, građani koji konzumiraju njihove proizvode. Mi ćemo kao ministarstvo sigurno imati jednu širu javnu raspravu di ćemo građanstvo na nama dostupan način upoznati sa osnovnim prednostima i opasnostima koje, na koje ukazuje ovaj Zakon. Ivan (HDZ)** Poštovani dopredsjedniče, poštovani tajniče. Od 22. svibnja 2022. g. na hrvatsko tržište će biti zabranjeno stavljati robu dvojne kvalitete, a trgovci će za prekogranične povrede potrošačkih prava moći biti kažnjeni iznosom i do 4% godišnjeg prometa. U cilju osiguranja slobode kretanja roba na unutarnjem tržištu neophodno je osigurati sukladnost proizvoda sa zakonodavstvom Unije, kolika je i kakva kontrola roba iz trećih zemalja koja ulaze na Hrvatsko tržište preko članice EU-e a ne odgovaraju standardima sukladnosti. tajnik. **Horvat, Mile (SDSS)** Zahvaljujem uvaženi zastupniče. Dakle, upravo na ovo vaše pitane, odgovor bi bio, dakle, čl. 22. smo predvidjeli Institut jedinstveni ured za vezu pri državnom inspektoratu. Dakle, državni inspektorat se, naš državni inspektorat se ovim zakon uključuje u jednu mrežu inspektorata na nivou tržišta EU gdje oni imaju koordiniranu komunikaciju i gdje onda zajedno preveniraju upravo ovaj problem o kom ste vi sada govorili. Dakle, ovaj zakon otvara mogućnost i dakle stvara i obvezu da se naš inspektorat uključi u koordinirane akcije za prekogranične uzajamne pomoći. **Reiner, Željko Poštovani tajniče, mislim da se slažemo i vi i ja da u momentu kad vlasnik shvati da nešto nije u redu s proizvodom da je to već malo kasno i da zapravo treba naš inspektorat poduzeti puno radnji puno prije nego što taj proizvod dođe u upotrebu. Kad naš vlasnik proizvoda koji je kupio taj proizvod primijeti da nešto nije u redu i treba to negdje reklamirati, treba to nekome dojaviti proći će mu neko vrijeme da nabavi novi proizvod i da taj proizvod može koristiti. To je jedno pitanje. Drugo pitanje je vezano za kazne, gospodin Kliman je to ovdje spomenuo, međutim, ono što mene interesira je dali ste razmišljali o tome da su kazne, to piše i u, to je bilo i u raspravi javnoj pitanje, dali ste svjesni da su kazne za obrtništvo prevelike. Znači, kazna od 10.000 kuna ili 15.000 kuna do 50.000 kuna za obrtnika to je jako velika kazna i to nije kazna koja je adekvatna s obzirom na to da postoje daleko veći uvoznici koji imaju daleko veće promete i njima je 15 hiljada kuna ili 50 hiljada kuna vrlo malo. **Reiner, Željko Zahvaljujem se uvaženi zastupniče. Dakle, generalna poruka ovoga zakona u dijelu normiranja odnosno određivanja sankcije jeste da sankcije odnosno kazne moraju biti odgovarajuće prema stupnju negativnog angažiranja svakog pojedinca, pravne i fizičke osobe u lancu proizvodnje, trgovine, distribucije itd. i one moraju biti usuglašene sa državnim inspektoratom. Mi mislimo da su ove kazne bolje strukturirane, ja ih imam ovdje pregled kompletan, dakle one su date od do, i za obrtnike i za fizičke osobe i za pravne osobe. Prema tome stupanj visina kazne će biti od do određivana prema ulozi toga obrtnika u radnjama ne dozvoljenim radnjama u cijelom tom postupku distribucije, prodaje robe, stavljanje robe na tržište koja nije usuglašena itd. Hvala lijepo. Sada ću otvoriti raspravu i prva će u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista govoriti poštovana zastupnica Vesna Vučemilović. Izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. ako se možda pitate čemu i otkud taj moj interes za dizala odjednom i što me ponukalo da upravo se na dizala se fokusiram kod ovog zakona, na to me ponukao jedan nesretan događaj od nepunih godinu dana. U centru Zagreba u zgradi sa dizalom starim 90 godina stradao je dječak, zadobio je teže ozljede pluća i jetre te lakše ozljede glave. Stoga je moje pitanje vezano za inspekcijski nadzor dizala usmjereno upravo na upravne mjere koje nadležni inspektor može sukladno važećem zakonu izreći ali i ovom zakonu koji po hitnom postupku je stigao danas na naše klupe i odgovor je vrlo jednostavan, na moje konkretno pitanje odgovor je ne može zabraniti rad dizala. Znači ni temeljem važećeg zakona, a ni temeljem ovog zakona koji je po hitnom postupku stigao ni jedan inspektor bio on građevinski mada moram se zapitati kakve veze građevinski inspektori imaju sa inspekcijskim radom dizala osima što se dizalo nalazi u građevini, koja su njegova konkretna znanja o tome, je li dizalo ispravno ili nije, znači jedino policija kada se dogodi već nesretni slučaj može tom dizalu zabraniti rad. Ni jedan inspektor to ne može. Zašto čekamo da se nesretni događaj dogodi, zašto to ne možemo prevenirati? I dizala su možda nešto s čim se susrećemo svaki dan ali tu su i spremnici amonijaka, parni kotlovi, sigurnosni ventili na cjevovodima i druga oprema koja se koristi u procesnoj industriji. Vjerujte mi znam jako dobro o čemu govorim jer sam provela 20 godina u procesnoj industriji, obišla brojne pogone, ne samo u Hrvatskoj nego i u zapadnoj i istočnoj Europi. Znači ovaj zakon nije samo za nove proizvode koji se stavljaju na tržište, mada bi se po tekstu koji je pred nama moglo zaključiti suprotno. U čl. 4. se izrekom navodi „ kako u svrhu sigurnosti zaštite života, zdravlja ljudi, domaćih životinja, biljaka, zaštite okoliše prirode, potrošača itd.“, donose se Pravilnici kojima se propisuju tehnički zahtjevi za proizvode i postupci ocjenjivanja sukladnosti za pojedine proizvode odnosno skupine proizvoda uključujući kada je to potrebno i propise o redovitim i izvanrednim pregledima i ispitivanjima proizvoda u uporabi. Naglašavam proizvoda u uporabi. Ovo nije samo zakon za nove proizvode, već je i za brojne proizvode koji su u uporabi. Upravo zbog toga je moje pitanje bilo vezano evo za inspekcijski nadzor dizala, ali kao što sam već rekla što može inspektor učiniti kada spremnik amonijaka, kada parni kotao, kada nešto drugo u procesnoj industriji nije u skladu sa tehničkim zahtjevima ili nije održavano sukladno propisima te predstavlja opasnost za okolinu? Ovim Prijedlogom zakona se propisuju upravne mjere, prekršajne odredbe u provedbi inspekcijskih nadzora. Ali ovdje nema zabrane korištenja. Pogledajte članak 25. tamo su predviđene upravne mjere koje izriče nadležno inspekcijsko tijelo i nigdje nema ovog što navodim. tko će odgovarati kada evo kao u ovom slučaju koji sam vam navela bude ugrožen jedan mladi život i na neki način unesrećen za cijeli život? Stoga sam predložila amandman na članak 25. kako bi se nadležnom inspekcijskom tijelu omogućilo izdati rješenje o zabrani uporabe opreme koja ne udovoljava tehničkim zahtjevima poglavito u situacijama kada to predstavlja ozbiljnu opasnost za zdravlje i sigurnost ljudi ukoliko se iste nisu uklonile nakon mjere kojom se najprije je inspektor došao, vidio nedostatke i izdao izdao najprije upozorenje i tražio da se nedostaci uklone. Ono što je predviđeno to je da inspektor može zabraniti stavljanje proizvoda na tržište ili povlačenje proizvoda koji su već stavljeni na tržište. I stoga mi se čini i ne mogu se oteti dojmu da je predlagatelj imao samo u vidu nove proizvode, a da uopće nije vodio računa o vrlo zahtjevnim i opasnim proizvodima koji su već u procesnoj industriji u porabi i to godinama. Na kraju moram istaknuti nešto što mi je uistinu privuklo pozornost, a to je članak 35. Tamo su navedeni svi podzakonski akti, brojni pravilnici koji datiraju jedan još iz vremena bivše Jugoslavije. I sada ja ću vam navesti samo neke. Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadnih transformatorskih stanica iz 1978., pa onda Pravilnik o tehničkim mjerama za pogon i održavanje elektroenergetskih postrojenja koji je još malo stariji. Taj datira iz 1968., moj vršnjak. Pravilnik o tehničkim normativima za postavljanje nadzemnih elektroenergetskih vodova i telekomunikacijskih kabelskih vodova iz 1986. Koliko mene sjećanje služi u telekomunikacijama se ipak nešto promijenilo od 1986. do dana. Npr. tada nije bilo mobilnih telefona. Nekako ja se ne mogu oteti dojmu da mi u ovom nadležnom ministarstvu izgleda nemamo niti jednog inženjera. Jel' imate kojeg inženjera možda da malo pogleda te pravilnike ili su vam sve ovi što završe ugostiteljstvo i hotelijerstvo u Opatiji? Znači, čini mi se da bi to trebalo detaljno pogledati. Nije uzbudljivo baš pisati pravilnike, ali se mora. To su pozakonski akti koji se moraju napraviti i to na način da su u skladu s vremenom i tehnološkim razvojem danas, a ne prije 30 i više godine. Isto tako u Prijedlogu zakona navodi se poljoprivredni inspektor, mada u popisu podzakonskih akata ja uistinu ne vidim ni jedan koji bi bio predmet njihovog interesa. Ispravite me ako griješim. Sve u svemu, još jedan zakon po hitnom postupku, jer ste malo zakasnili, još jedno usuglašavanje sa zakonodavstvom ali bez pomnijeg promišljanja o tome kakve će implikacije u provedbi imati ovaj Zakon. Znači u Hrvatskoj još uvijek ima nešto industrije. Vjerovali ili ne nije baš sve propalo. Je da se prepolovilo. Daleko manje je nego što je to bilo 89., ali nije baš sve uništeno i u toj industriji se koriste brojni spremnici, ventili, kotlovi i evo u svakoj većoj zgradi imamo i dizala. Znači to su neke stvari s kojima se mi susrećemo gotovo svakodnevno, a s druge strane ja uistinu ne znam imamo li mi dovoljno građevinskih inspektora da prođu sva ta dizala, koliko često ih kontroliraju, koliko imaju potrebnih znanja da ih iskontroliraju kako treba. Sada ste ovdje dodali elektroenergetske. Možda ste trebali i strojare? Meni se čini da bi možda strojari trebali da bi to bila struka koja bi se mogla baviti dizalima, ali evo ostavljam ljudima u Ministarstvu da to odrede. I čini mi se da predlagatelj nije imao sve ovo u vidu. Ovo je onako malo na brzinu napravljeno kako bi se mi uskladili i evo ja apeliram još jednom da razmislite o ovome o čemu govorim da preveniramo neke situacije kako ne bi došlo do nesretnih slučajeva i kako ne bi policija bila ta koja će zabraniti rad, jer u dizalima mogu stradati ljudi, a zamislite havariju koja se može dogoditi u procesnoj industriji ako nešto nije održavano kako treba. To su havarije ozbiljnih razmjera i razmislite o tome da se nadležnim inspekcijama osigura osigura jedan okvir gdje će oni ipak moći dati i zabranu rada ukoliko se temeljem njihovih preporuka i mjera koje su prije dali ne otklone nedostaci. Hvala lijepo. Sada će u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovani zastupnik Žarko Tušek. Izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane kolegice i kolege, uvaženi državni tajniče. Važeći je zakon znači koji regulira ovo područje datira kao što smo i danas čuli iz 2003. godine i do sada je imao dva noveliranja. No kako je potrebno osigurati provedbu tri Europske uredbe ide se sa novim zakonskim prijedlogom koji će zapravo doprinijeti osnaženju temeljnog normativnog okvira za slobodu kretanja roba i samim time i jačanjem emisionog tržišta u tom području. Kratki osvrt na tri uredbe Europske unije čija se provedba osigurava ovim prijedlogom. Prva je uredba o utvrđivanju zahtjeva za akreditaciju. I to dijelu koje se odnosi na opća načela stavljanja oznake CE. CE oznaka je skraćenica zapravo i predstavlja oznaku proizvođača da proizvod ispunjava sve bitne zahtjeve glede sigurnosti i zdravlja u pogledu smjernica Europske unije i hormoniziranih normi. Slobodan protok roba je temelj unutarnjeg tržišta Europske unije a upravo CE oznaka omogućuje slobodan protok robe na tom tržištu iz kojeg je razloga je s prvom zovu i putovnicom proizvoda za europsko tržište. Obveza naših izvoznika u Europsku uniju jest označavanje proizvoda sa CE oznakom. Druga uredba rekao bih u duhu donošenja današnjeg ovog zakona zapravo i najznačajnija, budući da se kao što sam rekao i sam zakon donosi po hitnom postupku jest Uredba Europske unije o nadzoru tržišta i sukladnosti proizvoda. Ona je u punoj primjeni od 16. srpnja 2021. godine. Njezinim odredbama obuhvaćeni su svi proizvodi koji podliježu zakonodavstvu unije o tehničkom usklađivanju. Dakle, ta uredba nam osigurava jedinstven okvir za nadzor tih proizvoda na tržištu unije i pomaže povećanju povjerenja potrošača i drugih krajnjih korisnika u proizvode koji se stavljaju na europsko tržište. Treća uredba čija se provedba osigurava jest uredba o uzajamnom priznavanju robe koja se zakonito stavlja na tržište u drugoj državi članici što će ojačati funkcioniranje unutarnjeg tržišta poboljšanjem, odnosno osiguravanjem dosljedne i pravilne primjene načela uzajamnog priznavanja. Provedbom navedenih uredbi u okviru predloženog zakonskog teksta, svi gospodarski subjekti koji sudjeluju u lancu nabave i distribucije proizvoda dužni su poduzeti odgovarajuće mjere kojima se jamči da su na tržište stavljani isključivo proizvodi koji su u skladu sa odredbama propisa koji se primjenjuju na konkretan proizvod. Zatim, vrlo važno, jača se uloga kontaktne točke za proizvode PCP kao glavnog pružitelja informacija o svim pravilima povezanim s proizvodima. Među ostalim o nacionalnim i tehničkim pravilima koji su obuhvaćeni primjenom načela uzajamnog priznavanja, a u cilju jačanja suradnje u osiguravanju primjene pravila unutarnjeg tržišta. Kontaktna točka bi trebala biti uspostavljena u okviru Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. jača se i uloga mreže Solvit, kao alata za rješavanje sporova na unutarnjem tržištu Europske unije sa ciljem olakšanja ostvarivanja prednosti unutarnjeg tržišta o rješavanju prekograničnih problema vezano za nepravilnu primjenu pravila Također, uspostavlja se u Republici Hrvatskoj jedinstveni ured za vezu pri Državnom inspektoratu koji je nadležan za koordinaciju aktivnosti između inspekcijskih nadležnih, inspekcija nadležnih za nadzor proizvoda stavljenih na tržište Republike Hrvatske. Važno za reći također, pri ulazu carinska tijela imaju ovlasti sukladno ovoj uredbi na osnovu analize rizika kontrolirati, udovoljavaju li proizvodi propisima u pogledu tehničke suglasnosti i jesu li ispravno označeni. U kontekstu rasprave kolegice Vučemilović, ja, važno je također reći da će se donijeti novi pravilnici koji će tehničke procese i zahtjeve tehničkih procesa regulirati na drugačiji način. Znači, uz ovaj zakonski pregled, tehnički zahtjevi za proizvode i postupci ocjenjivanja suglasnosti za pojedine proizvode, zapravo će se detaljnije regulirati pravilnicima. Naime, čelnici tijela državne uprave će u skladu sa svojim djelokrugom donositi pravilnike uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za gospodarstvo, kojima se propisuju tehnički zahtjevi za proizvode i postupci ocjenjivanja sukladnosti za pojedine proizvode. Klub Hrvatske demokratske zajednice u glavi zakona koji se odnosi za prekršajne odredbe posebno pozdravlja prevenciju prije samog kažnjavanja poslovnih subjekata. Znači, upozorenje od strane nadležnog inspektorata pa tek u slučaju ponavljanja djela ili neizvršenja naloženih korektivnih mjera sankcioniranje počinitelja. Nešto u kontekstu rasprave koju je imao kolega Pavić u svojoj replici. I za kraj da rezimiram, zakon će u konačnici omogućiti daljnje jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva na način da će s jačanjem nadzora tržišta onemogućiti stavljanje nesukladnih proizvoda na tržište. Pružanjem jasnijih i sveobuhvatnijih pravila gospodarskim subjektima, jačanjem provjera sukladnosti i promicanjem prekogranične suradnje među provedbenim tijelima. Samim time i u kontekstu rasprave koja je danas bila ovdje predložena i u kontekstu rasprave državnog tajnika, klub Hrvatske demokratske zajednice će podržati donošenje ovo zakona. Hvala vam lijepa. Sada će u ime Kluba zastupnika Centra i GLASA govoriti poštovanja zastupnica Anka Mrak Taritaš. Izvolite.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Pred nama je u hitnom postupku Prijedlog Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti. Ja ću o ovom govoriti malo o formi i malo o sadržaju. Prvo forma. Dakle, kad je oznaka P.Z. dakle onda govorimo da je usklađivanje sa direktivama Europske unije, zaista ima mogućnost hitnog postupka. Ali taj hitni postupak uvijek treba opravdati. Meni se čini da ovdje nije bilo opravdanje za hitnom postupku, da je apsolutno moglo ići u dva čitanja. Negdje čak i sa ove govornice znam reći i reći ok, razumijem zašto je bio hitni postupak. To vam je ono kad negdje dođete kasno, ne dođete kasno zato što je to bilo daleko, nego zato što ste kasno krenuli. Tako i ovdje. Nije tema zato što je to sad bilo nešto, nego se kasno odlučilo i kasno je došlo normativno i zaključeno je da do kraja godine treba napraviti da nema vremena za 2 čitanja i to jasno treba tako iskomunicirati i reći. Ovim zakonom kao što je već rečeno osigurava se visoka zaštita javnih interesa, kao što je zaštita zdravlja, sigurnosti, zaštita zdravlja i sigurnosti na radnom mjestu, zaštita potrošača, okoliša i javna sigurnost i svih drugih javnih interesa i u odnosu na formu apsolutno možemo reći u redu imamo zakon kojim ćemo definirati stvari koje trebamo definirati, dali smo neke rokove, dali smo neke uvjete da se određeni pravilnici donesu u roku od godinu dana i forma će biti zadovoljena. Ali onda moramo vidjeti i koji je sadržaj i kako će se to provoditi. Ja sam jedna od onih koja zaista misli da je za Hrvatsku izuzetno dobro da je članica EU, da je izuzetno dobro da smo u društvu organiziranijih, boljih, sposobnijih nego što smo mi, ali tu nekako treba uključiti i zdravu pamet. Ne treba svaki put sve prepisati bez da se uključi nešto kritično. Inače smo vrlo skloni prenormirati sve. Vrlo skloni smo i gdje treba i ne treba donijeti različite pravilnike. Vrlo skloni smo izdefinirati pa sve do zadnje kapi krvi, ali pri tom onda imamo problem provedbe i problem kako će se to provoditi. Ja moram priznati ja sam u svom radnom vijeku vidjela svašta, u jednom trenutku me je jako zanimalo vezano uz djelatnost benzinskih crpki pogotovo kad su one krenule nicati pa me je zanimalo što sve jedan čovjek koji je odlučio napraviti benzinsku pumpu bez obzira da li je riječ o pojedincu ili što treba napraviti, jedan od meni najdražih nadzora koji sad spominjem i koji tokom vremena nije ukinut vizualni nadzor ukopanih spremnika goriva. Dakle, dobro govorim, pravilnikom definirano da ide vizualni nadzor ukopanih spremnika goriva. Ja sam pitala dajte mi objasnite kako to radite? Možda ja tu nešto ne vidim jer spremnici su ukopani, imaju gore okno, dakle inspektor može doći eventualno otvoriti to i vidjet. Što? Ništa. I to je trebalo raditi jedanput u 2 godine i koštalo je određeni iznos. ajdemo malo u sve to zajedno uključiti razum i vidjeti što i kako. Najlakše je napisati odredbu u roku godine dana uskladi sve. Ja sam se i na odboru i danas sam se referirala na ove pravilnike koji su iz '68., '78., dakle samo ih treba pročitati i treba vidjeti i treba vidjeti da li ih treba revidirati ili ih može samo reći da oni vrijede i dalje. Jer ako je dobar pravilnik iz '68. ili '78. nema veze što je on ako se po njemu radi, ako svi po njemu rade i kaže dakle samo ih treba kao što smo niz drugih stvari uveli u naše zakonodavstvo tako i to. Ja inače jako volim jedan pravilnik kad govorimo o oblasti arhitekture koji je iz '64., koji mi još uvijek primjenjujemo u procesu odnosno moji kolege u procesu projektiranja, a imate one neke pravilnike kako određujete površinu stana, pa smo te, taj pravilnik već 3 puta mijenjali. A ovaj iz '64. još uvijek je na snazi i dobro je izdefinirano kako se definirana veličina stana, šta je pola sobe, šta je spremište i sve ostalo. Dakle, što vam hoću reći? Ono što je dobro definirano ja nisam za to da sad mi budemo veći papa od pape, ali to uvijek jesmo. I iskoristit ću još ovaj dio vezano uz inspekciju. Često kad ne znamo kako nešto riješiti ili kad nemamo odgovore onda na to smo vrlo često skloni u zakonodavstvu to prebaciti na komunalne redare, pa tako naši komunalni redari brinu o svemu i svačemu, koliko ja znam ne sudjeluju u rastavama braka, ali skoro sudjeluju osim vlastite valjda, ali skoro sudjeluju sve. Sad vidim ovdje jedan veliki glava vezana uz inspekcijski nadzor. U tom inspekcijskom nadzoru sudjeluju inspektori tržišni, inspektori opreme pod tlakom to su ovi koji su vezani uz ovaj vizualni nadzor ukopanih spremnika, elektroenergetski inspektori, građevinski inspektori i poljoprivredni inspektori. Dakle, mi imamo veliki inspektorat, u tom inspektoratu imamo određeni broj inspektora koji se ne povećava nego se smanjuje. Mi svi inspektore doživljavamo kao baba rogu koja ide okolo i kažnjava. To nije uloga inspektora. Ajdemo vratiti ono što je uloga inspektora i inspektorata. Živimo u jedno doba sad će još biti 2 godine apsolutno nenormalnog i ja čekam zaista dan kad ćemo početi normalno živjeti. To nenormalno doba kad inspektori baš i nisu mogli ići po terenu jer sumnjam da baš se je i moglo određivati i sve na terenu trebalo je iskoristiti za neke druge stvari. Inače mi vrlo teško dobijamo kvalitetne ljude u inspekciju iz nekoliko razloga. Ako imate znanja koja trebate imati za inspekciju plaće su vam puno premale, obaveze dosta velike i vrlo često kvalitetan kadar ne želi biti u inspekciji i odlazi tamo gdje mu se nešto bolje ponudi. I to su naše činjenice koje imamo. A inspektori bi morali znati kad govorimo o jednoj oblasti, dakle ne mora znati napamet, ali barem mora informativno znati brdo propisa o kojima je riječ, mora ih pročitati, mora ih razumjeti plus cijeli onaj dio upravno pravno koji bi im trebao biti apsolutno ko dobar dan. I ovdje je i ovim zakonom velika važnost dana na inspektora, a ono što bi bilo važno u ulozi inspektora, mislim da je netko rekao ne kažnjava odmah nego prvo opominje, ali edukacija. Ljudi moji, dakle ono što je važno i to je odgovornost ministarstva, dakle mi smo sad inspektore stavili u državni inspektorat oni tamo čuče nadam se da imaju dobar odnos sa ministarstvom ali je tema edukacije. Tema znanja, tema da uopće zašto mi donosimo ove zakone, pa ne donosimo ove zakone valjda zbog toga da bih na kraju godine kad govorimo o radu Hrvatskog sabora, predsjednik sabora sabora mogao reći gospodin Gordan Jandroković da je u tom sazivu doneseno toliko propisa, toliko izmjena i dopuna valjda ne zbog toga da bi mogli štrigulirati tamo se nekom pohvaliti evo mi smo se uskladili u tom i tom području. Valjda donosimo zakone da bi našim građanima bilo bolje. Ovaj set zakona je u konačnici za zaštitu svih naših građana, za zaštitu potrošača da kada kupuju znaju što kupuju, kada im se nekakav uređaj a pokvari se i to znamo dosta često su i napravljeni da ih više ne možete ni popravljati da znaju kom se treba obratiti, tko djeluje a inspektor mora u svojim rukama imati alat. Dakle, kao prvo mora imati znanja. Kao drugo mora imati iskustva i kao treće mora imati alat s kojim može djelovati i nešto napraviti. I sada vas ja pitam, da li je i ovim setom zakona gdje ima nekoliko mislim negdje desetak odredba koja je vezana uz inspekciju uopće to omogućeno. Pogotovo mi se sviđa u odredbi članka 27. kad kaže da inspektor može djelovati pod tajnim identitetom. E sada kada imate 10 inspektora, a vjerujte mi u nekim oblastima nemate ni toliko, hajde mi objasnite u jednoj Hrvatskoj u kojoj svi sve znaju kako će on djelovati pod tajnim identitetom? Bojim se samo kao Betmen ili kao netko drugi, a ne stvarno. Dakle, ja to sve razumijem i to sve zajedno ima smisla. To jedino da znamo li suprugu, dijete ili partnera, partnericu pa da on za njega radi posao. Hajdemo razumjeti, ja nekako zakone mislim da ih prvo mi moramo razumjeti što s njima hoćemo postići. Kada mi razumijemo što hoćemo postići onda ćemo ih imati dobro napisane i dobre za provedbu. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sada će u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata govoriti poštovani zastupnik Zvane Brumnić. Izvolite.

Poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Ja sam nekoliko puta rekao da nakon kolegice Mrak Taritaš se mogu samo nastaviti na stvari koje je ona rekla, pa ću onda tako i ovaj put nastaviti točno gdje je ona stala zašto donosimo ovaj Zakon. Donosimo ga zato jer nam je Europa rekla da ga trebamo donijeti odnosno mi ustvari Direktivu već primjenjujemo jer je ona stupila na snagu prije 6 mjeseci, pa donijeli mi ovaj Zakon ili ne donijeli mi bi trebali raditi pošto smo dio Europske unije ono što je već na snazi. I sada se vraćamo na dvije stvari iz izlaganja predlagatelja. Jedna je kada mi je odgovorio nije njegovo Ministarstvo podnijelo, nego samo ovaj zakon u ovom sazivu. Moram priznati do svih podataka u ovom sazivu nisam došao, ali sam došao do svih podataka kako imamo sve na internetu relativno transparentno u ovoj sjednici. Ja nisam rekao vaše ministarstvo. Ja sam rekao Vlada, a Vlada je u ovom sazivu Sabora na ovu sjednicu uputila 7 hitnih postupaka i jedan hitni postupak je upućen od strane zastupnika, a imamo 9 radnih tjedana ove sjednice. Znači, fali nam još jedan hitni da bi imali svaki tjedan zakon Toliko o tome kako radi Vlada. Predlagatelj je pokušao objasniti da mu je trebalo godinu dana da se ovo napiše, jer je ovo komplicirana materija. Mogu se složiti da materija nije jednostavna, pogotovo nije jednostavna ako se držimo zakona i pravilnika koji su doneseni prije mog rođenja. Netko je rekao da su doneseni u godini njegovog rođenja. Ja kažem prije mog rođenja, znači da sam nešto malo mlađi. I trebalo im je godinu dana. Napomenimo da je Direktiva donesena 2019. plus godinu dana bilo bi 2020. Sada je kraj 2021. Sama Direktiva je na snazi već 6 mjeseci što sam rekao na početku, tako da imamo problem. Ali vratimo se još malo zašto donosimo ovaj Zakon. Zato što on pokušava urediti nešto unutar Europske unije kao što se zove sloboda kretanja roba, kvaliteta, transparentnost, sigurnije tržište, jednostavnije što bi onda rekli kvalitetnije sleš dostupnije tržište i gospodarstvu i građanima. Ja ću se vratiti na jednu raspravu svoju kada sam sa ove govornice kada je Europa digla prvi put zajam odnosno kao Europa digla kredit odnosno izdala obveznice rekao jesmo li svjesni da se polako stvaraju Sjedinjene Države Europe. To se vidi iz ovog zakona. Mi idemo prema tome. Ono što je moje pitanje da li smo mi u ovom Saboru svjesni toga i da li nam je to cilj? Ja moram priznati, za sada se pokazalo da nije loše biti dio da je dobro biti u društvu boljih, u društvu onih koji se brže razvijaju, bolje rade, organiziraniji su i pošteniji što bi trebalo reći želimo ići u tome smjeru. Moje pitanje Vladi, da li je Vlada toga svjesna i da li smo mi kao društvo spremni i da li Vlada čini sve ono što bi trebala ne bi li mi mi u trenutku kada se to dogodi bili spremni odnosno ne bi li naše gospodarstvo bilo spremno na sve to? Još jednu stvar ću se podsjetiti izlaganja predlagatelja, a to je kada je rekao da će nakon što se donese ovaj Zakon biti javna rasprava u kojoj će se razgovarati sa obrtnicima, gospodarstvenicima, ja sam na kraju ovog teksta obrazloženja, čini mi se, našao da piše da je bila osnovana radna skupina u kojoj su sudjelovali obrtnici, gospodarstvenici, itd., i moram priznati, ako su svi oni sudjelovali, ne znam zašto je toliko njih u ovih par dana nazvalo mene i ukazalo mi na nekakve možebitne probleme, zašto su postavili pitanja kazni, ako je to sve raspravljeno, kolega je nešto govorio o tome kolike su kazne za obrtnike, kolike su kazne za gospodarstvo, a mi smo više-manje svjesni da mi nismo nositelji cijelog procesa nego će nositelji procesa više-manje biti oni veliki, odnosno oni koji su spremni na ovo što se dešava. E sad, ajmo malo pohvaliti ovaj Zakon. Ovaj Zakon radi nadzor tržišta i sukladnost proizvoda, što je za sve naše građane koji kupuju na tom tržištu dobro, što je teoretski dobro i za naše gospodarstvo ukoliko je spremno, o sustavu RAPEX je nešto govorio predlagatelj, ja mislim da je on dobar, da je dobro da postoji zajedničko mjesto unutar EU, a kažem, to zajedničko mjesto u konačnici i implicira da će to biti jedan sustav i ne zovem ga badava sjedinjene države Europe. Da li će priznavanje roba koje se zakonito stavljaju na tržište EU doprinijeti našem gospodarstvu, ukoliko bude spremno, hoće jer od tržišta od 4 milijuna, a sad zadnji popis pokazuje da nas nema ni 4 milijuna, odjedanput imamo tržište od 400 i nešto milijuna, što svakom gospodarstveniku spremnom na takav izazov bi trebalo biti pozitivno. Ovakav zakon i ovakav sustav ustvari, kome ide najviše na ruku? Ide najviše na ruku onima koji su najjači i koji su najspremniji. Moje pitanje je da li smo među njima i da li Vlada radi sve ne bi li naše gospodarstvo bilo među njima i to je ono što je zadatak, praktički, Vlade, upravljanje procesima. Onda u Zakonu se nalazi nekakva, ja kažem Kontaktna točka, nije nekakva, vrlo bitna Kontaktna točka, ali to je ponovo poveznica odnosno HUB informacija. Ta Kontaktna točka koja je uspostavljena u Ministarstvu gospodarstva ima ulogu ustvari u olakšavanju komunikacije između nacionalnih tijela gospodarstva i EU. Odlično, nama to treba, pitanje da li će i kako to naše gospodarstvo iskoristiti. Tako da, sagledavajući ovaj Zakon, u ovom Zakonu mislim da nema ništa posebno sporno. Ovaj Zakon predstavlja ono što EU čini radi dobrobiti svojih građana među kojima se nalazimo i mi, radi dobrobiti svojeg gospodarstva u kojem se nalazimo i mi i naše jedino pitanje da li smo mi kao društvo spremni odgovoriti na taj, ja ću reći zahtjev ili izazov. I to je jedino o čemu bi ova Vlada trebala misliti i kada počne misliti, tada će joj biti u potpunosti jasno da kašnjenje od godinu dana sa dolaskom ovoga pred HS je ustvari veliki problem jer u tih godinu dana smo mogli uskladiti i sve pravilnike i vidjeti koji se problemi eventualno pojave i ukoliko se pojave, te probleme razriješiti do stupanja na snagu Uredbe, ne bismo li bili spremni nositi se s onima koji su nam danas konkurencija. Evo, hvala lijepo. Sada će u ime Kluba zastupnika SDP-a govoriti poštovana zastupnica Martina Vlašić Iljkić, izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicom, poštovane kolegice, poštovani kolege. Donošenje Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti provodi se po hitnom postupku. Uvjereni smo da je razlog tome značajno kašnjenje u usklađivanju sa pravilima EU kada su između ostalog, u pitanju potrošači, ali i konkurentnost domaće industrije. Naime, Uredba iz 2019., 1020 EU Parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o nadzoru tržišta i sukladnosti proizvoda stupila je na snagu, kao što smo imali i prilike više puta danas čuti, 16.7.2021. g. Kao što je i vidljivo iz samog naslova, ista je objavljena 20. lipnja 2019. To je još jedan u nizu propisa s kojim kasnimo, a zanimljiv je podatak da trenutno još 84 propisa iz različitih resora postoje koje je potrebno uskladiti sa EU zakonodavstvom. Ovim Zakonom se osigurava provedba Uredbe u dijelu koji se odnosi na primjenu RAPEX sustava u slučaju proizvoda koji predstavljaju ozbiljan rizik radi brže razmjene službenih obavijesti o proizvodima koji predstavljaju rizik za zdravlje i sigurnost potrošača. Prostor za poboljšanje u ovom dijelu, što se tiče prijave proizvoda, svakako, u sustavu RAPEX, ima. Nalazimo se među zemljama članicama sa najmanje prijava proizvoda opasnih za zdravlje, a ako uzmemo da su većina prijavljenih proizvoda odnose na proizvode za djecu, igračke i slično, kašnjenje sa regulacijom tih propisa poprima i zaista zaseban značaj i neposrednu ugrozu za najranjivije. Nadalje, Carinska uprava Ministarstva financija je 14.7.2021. g. objavila informaciju na svojim službenim stranicama o stupanju na snagu navedene Uredbe. Vrlo neobičan način informiranja javnosti kojem nije prethodilo usklađivanje nacionalnog pravnog okvira. Došli smo u situaciju da se primjenjuju Europska pravila koja nisu u skladu s postojećim propisima na nacionalnoj razini ili možda nismo. Jednostavnim rječnikom određena uvezena roba po odredbama Uredbe od 16.07.2021.godine morala je imati i valjanu tehničku dokumentaciju o sukladnosti. Postavlja se pitanje da li je za uvezenu robu od navedenog datuma carinska uprava i kontrolirala tehničku dokumentaciju jer nacionalno zakonodavstvo u tom području nije bilo usklađeno. Dodatno kome to nije odgovaralo da se Zakon pripremi i donese puno ranije uzimajući u obzir da je Uredba kako smo rekli objavljena u lipnju 2019. i ostavila puno vremena da se za pripremi sustav do stupanja na snagu 16.07.2021.godine. Još jedna Uredba Europske unije iz ovog područja je objavljena 29.ožujka 2019. i stupila na snagu 18.travnja 2019.godine. 2019. 515 Europskog parlamenta i Vijeća o međusobnom priznavanju roba koje se zakonito stavlja na tržište u drugoj državi članici i stavlja izvan snage Uredbe iz 2008.godine. Predmetnom Uredbom se predviđa uspostava i održavanje kontaktnih točaka za proizvode u državama članicama Europske unije, te suradnja i razmjena informacija u kontekstu načela uzajamnog priznavanja. Sa usklađivanjem po pitanju i ove Uredbe se također kasni. Naše pitanje je što su radile sve druge institucije uz Ministarstva, npr. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, nije još uvijek poznato. I sad na kraju još nešto o sustavu RAPEX. To je sustav kako smo i čuli brže razmjene službene obavijesti o mjerama i radnjama glede proizvoda koji predstavljaju rizik za zdravlje i rizik potrošača. Temeljem Zakona o općoj sigurnosti proizvoda Vlada Republike Hrvatske je donijela Uredbu o sustavu razmjene obavijesti u pogledu proizvoda koji predstavljaju rizik za zdravlje i sigurnost potrošača, tzv. RAPEX sustav. U ovom Zakonu za proizvode koji predstavljaju ozbiljan rizik, provodi se postupak obavještavanja putem sustava RAPEX u skladu s propisom koji se uređuje sustav brze razmjene službenih obavijesti o proizvodima koji predstavljaju rizik za zdravlje i sigurnost potrošača. Iz toga nije jasno da li je potrebno izmijeniti Zakon o općoj sigurnosti proizvoda kao i donesenu predmetnu Uredbu kako bi se izvršilo usklađivanje sa propisima Gotovo svi sustavi vezani uz potrošače ali i ostale dionike uz RAPEX sustav to je i …/nerazumljivo/… sustav. Posljednjim izmjenama cijelog niza Zakona su dodatno zakomplicirali i pretpostavljamo još uvijek nisu potpuno usklađeni sa pravilima Europske unije. Ne znaju se nadležnosti pojedinih institucija, npr. tko su kontakt točke? Tko povlači proizvode sa tržišta? Tko provodi postupke? Naime, u sam proces uz Ministarstva su sada uključeni državni inspektorat, ali i neke druge institucije. Krajnje je vrijeme da po ovom pitanju Vlada na vrijeme predlaže zakonodavni okvir te pripremi jasne smjernice vezane uz sustav s ciljem informiranja potrošača, ali i domaće industrije i poduzetnike. Smatramo da je potrebno poduzeti sve mjere po pitanju zaštite lokalnog gospodarstva i proizvodnje i potrošača od uvoza nekvalitetnih i tehnički nesukladnih proizvoda. Klub zastupnika SDP-a će podržati ovaj Zakon, no izražavamo svoje nezadovoljstvo ovakvim načinom rada, jer Zakon ali i cjelokupni sustav je trebalo pripremiti i uskladiti puno ranije. Zahvaljujem. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, sad će govoriti poštovani zastupnik Davor Dretar. Izvolite.

poštovani gospodine predsjedavajući, uvaženi državni tajniče sa suradnicom, poštovane kolegice, poštovani kolege. Samo nekoliko riječi odnosno redaka iz samog Zakonskog prijedloga. dakle Zakonom kako unutra i piše uređuje način propisivanja tehničkih zahtjeva za proizvode, obveze gospodarskih subjekata, propisivanje zahtjeva koje moraju ispuniti tijela za ocjenjivanje sukladnosti, kontaktna točka za proizvode, jedinstveni Ured za vezu, prekogranična uzajamna pomoć, inspekcijski nadzor i prekršajne odredbe. Osigurat će se i kako piše unutra visoka razina zaštite zdravlja i sigurnosti te zaštita potrošača, okoliša, javne sigurnosti, te drugih javnih interesa. Osigurava se i provedba Uredbe broj 765-2008 u dijelu koji se odnosi na opća načela stavlja oznake CE. Osigurat će se i provedba Uredbe EU 2019/515, pa pište unutra da će se ojačati funkcioniranje unutarnjeg tržišta, poboljšanjem, odnosno osiguravanjem dosljedne i pravilne primjene načela uzajamnog priznavanja. U konačnici ovaj bi Zakon trebao omogućiti daljnje jačanje konkurentnosti Hrvatskog gospodarstva tako što će onemogućiti stavljanje nesukladnih proizvoda na tržište i to tako što će jačati nadzor tržišta, pružati jasnije, transparentnije i sveobuhvatnije pravila gospodarskim subjektima, jačati provjere sukladnosti i promicati bolju prekograničnu suradnju među provedbenim tijelima. Moramo priznati, zvuči jako lijepo. Pozitivno će se, kaže se u nastavku teksta utjecati i na budući razvoj zakonodavstva i tehničke infrastrukture, što će ujedno doprinijeti daljnjem razvoju i jačanju konkurentnosti Hrvatskog gospodarstva. Sjajno zvuči, moramo priznati. Bez daljnjega da potrošače i ovdje kako u Hrvatskoj tako i na području cijele Europske unije treba zaštiti posebno u našoj zemlji gdje su potrošači još uvijek relativno slabo educirani, odnosno svjesni vlastitih prava, ali naravno nemojmo zaboraviti i poneke obaveze kao kupci, odnosno kao potrošači. Ono što sam zamolio poštovanog gospodina tajnika ponovit ću još jednom. Učinimo nešto, eto Ministarstvo, nadležno Ministarstvo neka provede nekoliko sveobuhvatnih promotivnih aktivnosti. Neka se uđe u medije, neka se uđe na televiziju, neka se uđe u novine, u radio. Neka ljudi čuju što donose ove zakonske izmjene i na koji način mogu malo bolje i kvalitetnije zaštititi svoja prava. Neće naravno moći učiniti ni sam državni inspektorat za kojega znamo i da ima premalo ljudi i da jednostavno ne stignu sve pokriti. Niska je razina naših osviještenosti o vlastitim pravima kao potrošača. Činjenica jest da samo na tren malo proširimo ovu temu, da živimo u jednoj civilizaciji poprilične neodgovornosti, u jednoj kulturi ravnodušnosti. Kao potrošači u ovom društvu kupujemo bez razmišljanja, trošimo bez razmišljanja i što je gore bacamo bez razmišljanja. Ovdje svakako treba spomenuti i činjenicu da ovaj zakon treba pogledati i kroz Internet trgovinu. Znamo i samo evo friški, svježi podaci su došli jučer, po prvi puta u Hrvatskoj Internet trgovina premašit će iznos jedne milijarde EUR-a. Tu su unutra globalni igrači kao što su čuveni Alibaba, Amazon, ali i hrvatska tvrtka e-kupi što je svakako za pozdraviti i naravno još cijeli niz igrača sa nešto malo manjim tržišnim udjelima. Svakako i tu treba osigurati apsolutno razinu usklađenosti. Ono što je primijećeno s moje strane unutar javne rasprave o ovim zakonskim prijedlozima bio je jedan vrlo zanimljiv prijedlog, naime ovlašteni distributeri trebali bi zakonom biti obavezani na otvaranje ureda, predstavništva na teritoriju RH odnosno njihov poslovni nastan na području EU ponekad može stvoriti probleme u kojima kupac kupi nešto kako bi rekli on-line, stvar, predmet bude dostavljen proizvod ne zadovoljava određene elemente pa ga kupac želi vratiti odnosno reklamira ga u tome slučaju ponekad mora dakle robu slati u neke druge zemlje evo spomenut je jedan precizan slučaj tvrtke koja prodaje određene elektroničke komponente u slučaju da se nešto pokvari onda to kupac mora slati evo u ovom preciznom slučaju u Mađarsku što naravno produljuje samo vrijeme reklamiranja proizvoda i eventualno može naravno stvoriti i neke probleme odnosno kupac možda neće uspjeti ostvariti sva svoja prava. Kao i mnoge kolegice i kolege naglasit ću još jednom i da u kazne možda prepisane kao previsoke naročito one za obrtnike. Svjesni smo i poštovani gospodin Horvat je rekao da će nadležni inspektori na terenu imati razumijevanja. No, smatramo još jednom da im treba jednostavno dati okvir unutar kog mogu djelovati precizno, a ne da inspektori nekim svojim diskrecijskim pravom odlučuju naravno propisivati niske ili pak najniže moguće iznose kazne za eventualne prekršaje. I za kraj samo, kao što su i mnoge kolegice i kolege spomenuli i ja ću naravno još jednom skrenuti pažnju na činjenicu da smo eto po Članku 206. Poslovnika sabora po kojem usklađivanje sa europskom zakonodavnom praksom vršimo po hitnoj saborskoj proceduri, eto i ovdje u ovom slučaju u hitnoj proceduri. No, dozvolit će i poštovani predsjedavajući da samo na sekundu izađem iz teme i kažem svima, a i posebno hrvatskim građanima neka otvore stranicu www.sabor.hr i vrlo jednostavno mogu kliknuti na dnevni red Hrvatskog sabora. Poštovane građanke i građani Hrvatske otvorite slobodno dnevni red Hrvatskog sabora, pogledajte koliko je tamo točaka, rasprava o stanju u sudstvu, o sprječavanju sukoba interesa, o borbi protiv korupcije, borbi protiv pandemije i još mnoge takve točke koje zahtijevaju hitnu raspravu ovdje u saboru i hitnu raspravu u hrvatskoj javnosti, nažalost stoje na tome dnevnome redu, a mi ne znamo, pitanje uopće tko zna kada će ikada i hoće li uopće doći na raspravu ovdje pred sabor i pred hrvatsku javnost. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa i zahvaljujem na promidžbi ove stranice ovaj ona omogućuje i to da se vidi da ovi koji moraju doći koji su čak i malo kasnili zakoni da evo dolaze na dnevni red. No, a sada će u ime Kluba zastupnika MOST-a govoriti poštovani zastupnik Marin Miletić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora gospodine Reiner, poštovani gospodine Bukarica, poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege, da ne mogu ja baš dopustiti, ali govorit ću o temi, neću izaći iz teme da mi tu kolega Drele ovaj čestita imendane, danas je Sveti Martin prvi zaštitnik koji nije bio mučenik, pa evo pozivam sve da odgovorno se ponašamo i ako pijemo da ne vozimo i da pazimo jedni na druge, a svi dakle koji nose ime po ovom svecu neka im bude evo čestit imendan danas. Imamo još jednu direktivu direktivu EU ona sama po sebi ja bih čak rekao da nije loša je li ne, ali ona je direktiva, već sam ovdje objasnio kolegama i kolegicama i hrvatskoj javnosti što znači kad dobijemo neku direktivu po hitnoj proceduri. Mi onda ovdje možemo raspravljati i važno je da raspravljamo i važno je da hrvatska javnost to čuje, ali to vam je tako, dakle moramo napraviti kako nam dođe. No, slušajući rasprave kolega stvarno evo dakle kolega tu iz oporbe i kolega na koncu vladajućih ja mislim da bi bilo dobro da imamo jednu edukativnu emisiju na hrvatskoj televiziji ili negdje i da onda, nemojte se smijati kolegica Martina ja sam baš ozbiljan, dakle jer uistinu ima kvalitetnih rasprava i mislim da građani RH imaju pravo saznati sve detalje, informacije i ljudima je to čak bih rekao dosta zanimljivo. Mnogi su mi rekli evo da prate Hrvatski sabor i da su počeli pratiti što se ovdje događa i kako mi komuniciramo, kako se ponašamo jedni prema drugima. I zato ja predlažem da stvarno se nađe neki a može se uvijek pronaći kad nešto želimo i da onda o važnim temama, o važnim zakonima koje mi donosimo na ovom mjestu, oni direktno utječu na živote građana RH da ljudi jednostavno mogu čuti na koncu što kaže oporba, što kako mi držimo u MOST-u, kako drže kolege iz drugih stranaka, kako drže kolege iz vladajućih i onda neka ljudi budu malo upoznati s time. Dakle, čuli smo, direktiva je donesena 2019., evo nas u 2021., uvodimo rekli bi, bolje ikad nego nikad, dakle, uvođenje direktive roba ispunjava zahtjeve kojima se osigurava visoka razina zaštite javnih interesa kao što su zaštita zdravlja, sigurnost općenito, zaštita i sigurnost na radnome mjestu, zaštita potrošača, zaštita okoliša koja je nama isto u klubu MOST-a jako važna, javna sigurnost i zaštita svih drugih javnih interesa zaštićenim tim zakonodavstvom. Bitno je da se uvozi roba koja ima sve uvjete zdravstvene sigurnosti, bitno je da ta roba uistinu ima sve kvalitete, bitno je da ta stvarna kvaliteta roba ne odstupa od onoga što je propisano jer znamo da nekad imamo i tu dosta problema i teškoća u situacija gdje se priča i govori da je kvaliteta jedna a onda građani dobiju nešto drugo, jel, imamo tu dosta primjera iz naše prošlosti ne tako davne pa je važno da imamo modele i procese koji se brinu o kvaliteti, dakle proizvoda i o kvaliteti roba koji naši građani dobivaju. I zato je važno sve to kvalitetno urediti zakonodavstvom. Isto tako treba biti otvoren pa reći nije to baš čest slučaj, je li, da ne bi sad rekli da nešto kritiziramo ali se događa. Ono što je nama važno u klubu MOST-a, držimo da bi trebalo pojačati inspekcijski nadzor, dakle mi mislimo da taj inspekciji nadzor bi trebalo pojačati, dakle kod dostave same robe kako bi se u cijelosti udovoljilo da ista ta roba ima sve tražene uvjete i kvalitete. Dakle, ako nam je važno zdravlje građana RH a znamo da je važno, dakle znamo da je važno, onda moramo se brinuti evo upravo i ovdje u ovom pogledu da svi ti proizvodi i robe da budu kvalitetni. Kada vlasnik smatra ili ima razloga vjerovati da proizvod nije u skladu s odredbama propisa koji se primjenjuju na taj proizvod, uključivo i zahtjeve o periodičnim pregledima, proizvod ne smije se staviti na raspolaganje niti ga koristiti sve dok se ne provede njegovo usklađivanje. Ako sam dobro shvatio, ovo je nova odredba i to je dobro, dakle nama se u klubu MOST-a sviđa da je ovo uvedeno unutra. Ne smije se na tržište stavljati proizvodi koji mogu ugrožavati zdravlje ljudi a tu imamo one razne netestirane proizvodi koji nemaju sve uvjete sukladno propisima RH propisima RH i EU i to nam se isto sviđa, dakle u ovom prijedlogu zakona, onda priča dakle da naši Državni inspektorat sada će biti jasnije koordiniran i umrežen na razini cijele EU i vjerujemo da će se tu onda moći i jače kontrolirati roba, proizvodi koji nam stižu iz Trećih zemalja,

htjeli bi da iz prodaje, distribucije, evo tu želimo staviti naglasak, da se odmah automatski povlače svi proizvodi koji imaju bilokakva nedozvoljena sredstva i da se tu baš jako kontrolira ta cijela priča. Isto tako nas brine stavak kazne i sankcija i evo tu apeliramo na vladajuće da uistinu to bude sve dobro posloženo i jasno kako se ne bi dogodilo da naši obrtnici koji ionako su opterećeni jer jesu opterećeni i s parafiskalnim nametima, s mnogim drugim nametima i neko ako tu dobije po glavi 10 000 kn, može se dogoditi ne znam, da stavi ključ u bravu i da ide se molit dragom Bogu jer mu ništa drugo ne preostaje, pa evo, tu stvarno apeliramo da bude to dobro posloženo te stavke i da na koncu se ide ako se mogu tako izraziti, individualni pristup prema našim obrtnicima. Čuli smo isto kolegicu Vučemilović, mislim da ste vi govorili o onom čl. 4. o zaštiti zdravlja, redovitim pregledima o uporabi proizvoda, pa isto mislim da još jednom stavljamo i mi naglasak na to i želimo potaknuti vladajuće, slažemo se da bi trebao tu biti izbor odnosno stavka zabrane, dakle zabrane, dakle ne samo da netko dođe pa utvrdi na licu mjesta da situacija nije dobra, ispiše neku kaznu …/Govornik se ne razumije./… ne, dakle evo držimo da tu mjerodavni bi trebali imati i moć dakle da uredno zabrane, sve ono što predstavlja opasnost za zdravlje ljudi i neposrednu opasnost po sigurnost ljudi. Kolegice i kolege, to vam je stav kluba MOST-a po ovoj temi. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala vam lijepa. Odmah ću vas zamoliti kolega Miletić da ostanete ovdje jer ste vi prvi i u pojedinačnoj raspravi pa možete odmah nastaviti, izvolite. Hvala vam kolegice, dakle nemam moji mobiteli kod sebe, nisu mi moji iz kluba poslali ali dobro, pa evo, samo nekoliko onda ovih stavki koje ovdje imam ja ću ponoviti. Pa ja sam uvijek iskren, pa šta ću? Pa koliko tema imamo ovdje pa ne može čovjek sam uopće u njih ući niti ih može sve proći, mislim pa to, mislim da to i hrvatski narod zna, ja sam teolog i filozof po struci, kako mislim, pa ne mogu da sam se cijeli život školovao za sav spektar svih tema od financija, gospodarstva do svega, ne bih mogao doć ovdje za saborsku govornicu i održati kvalitetnu raspravu jer je to tako ali onda stranke imaju svoje klubove, imaju ljude, dakle imaju svoje savjete koji im pripremaju određene teme, onda naravno i svaki zastupnik ima nešto što on posebno voli, onda uđe, involvira se duboko unutra i to je onda njegova tema, kao što je moja, ne znam, ekologija, sport i mladi, jel', tu otprilike znam uvijek, a ovdje ovo. No dobro, dakle da ne idemo u detalje, ja ću samo malo sumirati, prvo ću čestitati u ime svim Martinama i Martinima i pozvati ljude da paze na svoje zdravlje i ako piju, da ne voze, dakle to je prvi. Dakle, što se tiče ove direktive, još jednom najvažnije nam je zdravlje građana RH, najvažnije najvažnije nam je da svi proizvodi dakle koji ulaze preko naše granice budu kontrolirani i najvažnije nam je da brinemo o zdravlju dakle i da brinemo o prirodi okoliša to nam je jako bitno i zato je važno da i ova Direktiva koju ćemo donijeti da bude u tom smjeru, a da onda mi svi ovdje se ponašamo shodno na koncu tome. Isto tako još jednom naglasak. Želimo da mjerodavni imaju mogućnost i zabrane gdje god se pokaže dakle da je ona potrebna ako se radi o nekoj opasnosti, uporabi opreme ili ostaloga koja predstavlja opasnost za zdravlje i za sigurnost ljudi. Evo toliko od mene kolega Reiner. Evo imamo nekoliko replika. Prva je poštovana zastupnica Vesna Vučemilović. **Vučemilović, Vesna (Hrvatski suverenisti)** Hvala lijepa. Poštovani kolega Miletiću, drago mi je što ste u ovoj mojoj inicijativi i amandmanu koji sam podnijela, a koji se nadam da će predlagatelj uvažiti i usvojiti, možda se dogodi čudo, vidjet ćemo, prepoznali inicijativu znači da damo tim inspektorima jednu mogućnost koja se odnosi znači na opremu koja je već u uporabu. I ja stvarno to govorim iz pozicije nekoga tko je dugi niz godina proveo u procesnoj industriji. Znamo koje su sve opasnosti tamo prisutne ukoliko ima nesavjesnog postupanja, ukoliko se oprema ne održava sukladno propisima. ja uistinu ništa ne govorim i ne impliciram da toga ima, ali činjenica je da može biti i nije loše da nakon upozorenja i određenih blažih mjera se osigura i ta mjera ta mjera zabrane korištenja takve opreme. Evo hvala još jednom što ste prepoznali moju inicijativu i što ćete ju podržati na glasovanju ja se nadam. **Sanader, Ante (HDZ)** Odgovor. **Miletić, Marin (MOST)** Mi u Klubu Mosta i ja osobno, evo možda je nabolje da sada govorim u osobno ime, ali ja vjerujem da govorim u ime svojih kolega iz Kluba Mosta nemamo nikakav problem podržati sve one dobre inicijative, amandmane i prijedloge i mene osobno uopće ne zanima s koje strane to dolazi. Dakle, ako vladajući predlože nešto što ja mislim da donosi boljitak mom hrvatskom narodu i građanima Republike Hrvatske mrtav hladan ću dignuti ruku za to. Dakle, uopće me ne zanima, dakle niti mi pada na pamet bilo koga pitati. Ako SDP-e predloži nešto dobro, kolegica Anka Mrak Taritaš koja ima jako dobra isto promišljanja ako je to dobro za hrvatski narod dakle, pa kakav bi ja bio čovjek da ja ne dignem ruku za to? Znači nemam, apsolutno me ne zanima što bilo tko misli o tome. A isto tako dakle ako mislim da nešto nije dobro, onda neću dignuti ruku za to, je li? I ja živim po svojoj savjesti i mislim da je to da je to dobro. Tako da kolegice ja sam vas slušao, amandman je dobar i svojim kolegama ću predložiti da dignemo ruku za njega i oni će to poslušati jer mi tako funkcioniramo u suradnji zajedništva i podržat ćemo vas. Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Miletiću ja se pridružujem vašim čestitkama svim Martinima i Martinama za njihov imendan. A isto tako primijetila sam da kroz vašu raspravu ste nekako aludirali da većina nesukladnih proizvoda koji su otkriveni na tržištu dolazi iz trećih zemalja. Ja sam provela neko manje istraživanje koliko mi je bilo dostupno iz različitih resursa i iznenadila sam se koliko nesukladnih proizvoda dolazi ustvari iz europskih zemalja i to od strane renomiranih tvrtki, a koje su doista opasni za zdravlje naših građana, a ponekad dovode i u opasnost sam njihov život. Pa stoga me zanima što vi mislite da u okviru kontrola treba promijeniti odnosno na dosadašnje stanje? Hvala vam kolegice Marijana Petir. Mislim da nama svima treba iznad svih biti Hrvatska i interesi našeg naroda i u bilo čemu što god radimo imat nacionalne interese, a među nacionalnim interesima definitivno i zdravlje hrvatskih građana. I tu onda trebamo paziti dakle i na ono što nam dolazi kao što ste rekli, nisam to znao, sjajno sjajno radi informacije i trebamo paziti dakle i bdjeti nad zdravljem i nad svim tim proizvodima koji dolaze iz Europske unije. Ima ona dobra aplikacija, ne mogu se sjetiti točno kako se zove. Evo to isto pohvaljujem. To je ona hrana ili kako dakle gdje dosta često izlaze obavijesti, informacije o svim proizvodima koji su povućeni. Pa evo ja govorim sada hrvatskoj javnosti možete instalirati. Stvarno dosta onako aktualizirano i onda izlaze podaci o svim proizvodima koji iz nekog razloga ne valjaju. Je li? Dakle s te strane to je dobro. Ali prije toga slažem se da trebamo imati jasan sustav i kontrolu svih onih proizvoda koji prelaze granicu i dolaze na našem narodu, građanima Republike Hrvatske. Slijedi pojedinačna rasprava poštovane zastupnice Anke Mrak Taritaš.

poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Teško je biti saborski zastupnik opće prakse i razumjeti se pa se razumjeti u sve izmjene zakona i o svemu govoriti onako sa sigurnošću i relevantno ako želite tako govoriti. Prema tome, ja ovako nekako mi se čini da je vrlo simpatično bilo od kolege Miletića kada je rekao ljudi moji mogu samo ponoviti onu raspravu koju je. Mi imamo pred sobom jedan zakon koji je relativno jednostavan. On je tehnički relativno jednostavan. On je usklađenje sa direktivama Europske unije. Točno se zna što i kako i tu je forma zadovoljena bez obzira što sam kada sam raspravljala u ime kluba ukazala na taj problem hitne procedure za koju se je predlagatelj odlučio. I kao što sam tad rekla, mogu i sada ponoviti a to je nije nešto daleko zato što je daleko, nego zato što ste kasno krenuli, pa se i kasno krenulo u to i onda nije bilo nikakvog izbora. Ali hajdemo malo u sadržaj. Zašto mi uopće dakle imamo brdo propisa koje donosimo, imamo brdo podzakonskih akata. Čemu to zapravo u konačnici služi? Tko od toga u konačnici ima koristi? Tko od toga, čemu to služi? Dakle, ovdje govorimo o jednom zakonu koji je usko vezan sa zaštitom potrošača. Dakle, usko vezan je sa zadnjim potrošačem koji je i njegovim interesom i zato je važno da imamo to jačanje povjerenja sukladnosti da čovjek kada nešto kupi ima povjerenje da to što je kupio je tome tako. Pri tom hajdemo malo razmišljati o našem ja uvijek dajem primjer moje mame koja živi, koja odlično živi, u odličnom je stanju, odlično funkcionira, nju može prevariti tko hoće. Ona vjeruje. Drugi, dakle, što ste mlađi, to imate više sumnje, ne vjerujete. Ali ona, kad ona meni kaže, ja kažem mama, u novinama kad nešto piše, kažem mama, to nije istina, kaže napisano u novinama. Ja velim mama, vjeruj mi, nije istina. Piše. Sad zamislite kako ona vjeruje proizvodu koji dobije i zbog toga, da bi uopće pokazali zašto je ovo važno, ja uvijek mislim, mi smo mala zemlja, ima nas malo. Ja uvijek mislim da je izuzetno važno pokazati na primjeru velikih, kad prvi put kaznite nekog velikog, kao što je dakle, nije adekvatan primjer, ali kad je bio Google kažnjen sa razine EU, to je odzvonilo u svijetu. Dakle, kad je jedna velika korporacija koja je, koja radi elektroniku je kažnjena zbog toga što je na tržište stavila uređaje koji nisu uopće, nije im uopće omogućeno da jednog dana se popravljaju, to je nešto što odzvanja i nešto što ima smisao. Prema tome, vježbati na malima, i to se referiram na ove nekakve prekršajne odredbe, vježbati na malima vam je uvijek zgodno, ali vi vježbajte na velikima. Kao što sam u raspravi u ime kluba govorila o djelomičnoj inspekciji, govorit ću i sad. Ovdje u ovom Zakonu je izuzetno velika uloga inspekcije, kolegice i kolege. Dakle bez obzira što o inspekciji mislite, inspektora ima malo. Ima ih puno premalo, pitanje je, dakle, oni se moraju .../nerazumljivo/..., tema je edukacije, stvari se tako mijenjaju da ono što je vrijedilo jučer, ne vrijedi danas, a još manje će vrijediti sutra. Oni se trebaju kontinuirano educirati. Kontinuirano moraju biti, a onda pogledajte, s druge strane, koliko su plaćeni. Ajdemo to rasvijetliti, ajdemo konačno jasno reći, da su nam ljudi, ako želimo dobiti kvalitetan kadar, koji će raditi ono što u ovom Zakonu piše, dakle, provjera sukladnosti, poboljšavanje prekogranične suradnje, jačanje nadzora tržišta, pružanje transparentnosti, to sve odlično zvuči, ali dođimo u stvarni život i ajdemo vidjeti tko će to raditi, da li imamo dovoljno ljudi da rade, ajmo se to zapitati. ključna edukacija i ovo zadnje ću se opet referirati nad tajni identitet inspektora, ja sam, nisam nikad bila inspektor i uvijek sam to bježala k'o vrag od tamjana, radila sam jedan nadzor, tajni, išla sam u tajni nadzor pred 15 godina s kolegom u Dubrovnik za koji nitko nije smio znati da idemo tamo. Dolazimo u Neum na granicu, s autom, naravno, koji je od ministarstva i nama carinik, odnosno, nije carinik nego policajac koji je gledao putovnice, kaže o, idete u Dubrovnik u nadzor. Toliko o tajnom nadzoru, mislim, u Hrvatskoj se sve zna i pitanje je tog tajnog nadzora, ali taj tajni nadzor ima smisla kad je na internetskim portalima i sve zajedno, dobro zvuči, ali je zgodno za znati kako je to u stvarnosti. Hvala.

ne ovlasti, nego nekako obim posla koji se njima daje jer dosta se u ovom Zakonu govori o ovlastima inspekcijskih tijela i evo, ja ću se vratiti na ona dizela s kojima sam i krenula u ovu raspravu. Ako su građevinski inspektori zaduženi za nadzor dizela, ima li njih dovoljno, evo sad smo, ovim smo dodali još i elektroenergetske kojih, to jako lijepo zvuči, građevinski, pa se nabraja, je li, pa onda ispada kao da njih ima jako puno, sad zamislite što sve trebaju oni pregledati, koje sve inspekcijske nadzore trebaju napraviti, a elektroenergetskih možda ima 5, 50 ili 4, ne znamo, je li? Ali, to nisu velike brojke. Imamo li mi uopće dovoljno ljudi da odrade sve to što bi trebali? Hvala. (GLAS)** Hvala lijepo. Kolegice Vučemilović, ja zaista nekako si utvaram da u građevinskoj inspekciji relativno dosta toga znam. Bila sam u jednom dijelu svog života, i imala sam, dakle i građevinski inspektori su bili u resoru ministra koji je nadležan za to. Užasno sam se ljutila na njih, užasno sam se, mislila da bi trebali raditi ovo ili ono, ali njih je puno premalo. Ajdemo biti objektivni. Dakle kad vi imate za područje, ne znam, može mi past na pamet ponovo ta Dubrovačko-neretvanska županija, oni su dislocirani i vi imate 2 inspektora za područje cijele Dubrovačko-neretvanske županije. Što oni mogu, ajdemo biti objektivni, učiniti? Vrlo malo. E sad, tu dolazimo do niz, niz drugih tema. Ja zaista mislim da je došlo vrijeme da razmislimo da se građevinski inspektori spuste na lokalnu razinu, da se

koja vjeruje svemu onom što piše na proizvoda. Ja mislim da ona to čini iskustveno zato što vjerojatno perilica rublja koju je ona kupila ili hladnjak još uvijek rade, ali da vi danas otiđete kupiti perilicu rublja ili hladnjak, pitanje je koliko će dugo nakon isteka jamstva taj isti uređaj raditi. Dakle tu se malo promijenio mindset i očigledno su se neki proizvođači dosjetili kreativnim idejama pa u tom smislu mi se čini da je to važna tema koje bi trebali možda promišljati za neko buduće razdoblje i tražiti rješenja kako tome doskočiti jer je činjenica da je tu riječ ustvari o smišljenim prijevarama, neki proizvod oboli i umre prije nego što

iz razloga jer ovi zakoni nisu mrtvo slovo na papiru koji će netko negdje, mi ćemo ih donijeti, netko će ih arhivirati. Temeljem ovih zakona netko nešto treba postupati i uvijek nastojim to staviti u kontekst realnosti. Zaista, vi nekad dakle moja mama kad je kupila prvu svoju veš mašinu, ona je radila 20 g. i onda ju je mijenjala ne zato što ona više nije radila nego zato što je rekla pa ne mogu sad više imati šta će susjedi reć, otprilike, da se našalim, iako to samo je šala a danas tome nije tako, vi danas kad kupujete uređaj, uopće recimo televizori. Televizori su odličan primjer, nekad si imao televizor, kad ti se malo pokvario, bilo ti je najnormalnije otići i imali ste servise za to, danas tome nije tako. Danas kada vam se televizor vi ga uredno arhivirate na odgovarajuće mjesto u reciklažno dvorište i idete kupiti novi televizor, čak vam i oni koji popravljaju, kažu odustanite, to se ne popravlja. **Sanader, Ante (HDZ)** Vrijeme. Poštovana zastupnice, spomenuli ste nadzor, spomenuli ste inspekciju, to je jako važno, bez toga ne možemo ni funkcionirati jer na kraju krajeva, bilo bi odlično da bi to bilo u preventivi pa bismo onda imali drugačije rezultate ali ono što bi htio skrenuti pozornost, mislim da bi nam bilo izuzetno važno da uspostavimo dobar sustav obavješćivanja i informiranja o nastalim greškama odnosno utvrđenim greškama ili čak o prijavljenim greškama, pogotovo za proizvode koji mogu uzrokovati veće probleme pogotovo u kućanstvu, u domaćinstvu i naravno mi sad ne znamo tko će to koristiti, dal će to biti stariji ljudi, dal će to biti mlađi ljudi koji se mogu snaći, koji se mogu nakon toga i nekome javiti da im se pomogne oko toga. Takav sustav obavješćivanja nije problem za one koji su na E-građanima, nije problem za one koji imaju elektronsku komunikaciju, ali moramo na taj način obavješćivanja i informiranja za one ljudi koji to nemaju, to nam je jako važno. (GLAS)** Hvala lijepo. Dakle, zaista ovaj popis stanovništva će pokazati kakav odnos je stanovništva RH i vidjet ćemo koliko imamo zapravo starog stanovništva koje uredno dakle živi, funkcionira, kupuje, sudjeluje u svim niz stvar, ono što loše sudjeluje i loše radi bez obzira ako i koristi i pametne telefone, koristi Internet, koristi na način da malo pročita šta je na novinama, ne koristi na način na koji je i zato je onaj koji mi imamo plan, dakle mi imamo plan zaštite potrošača. Taj plan zaštite potrošača je izuzetno važan, izuzetno je važno da imamo da stanovništvo koje, dakle te starije životne dobi znaju kom se mogu obratit i zato su ove rasprave važne. Dakle, i ove rasprave su, nas slušaju ljudi koji su doma, koji sad su okrenuli HRT 4 ili bez obzira što, i sad gledaju što je, što se raspravlja, njima je uvijek zgodno da se mi još malo svadimo. Kaže pa šta to danas se nitko nije svadio ali to je sve važno. **Sanader, Ante (HDZ)** Vrijeme. Slijedeća replika, poštovana zastupnica Andreja Marić. Hvala lijepo. Poštovana kolegice, ukazali ste na puno bitnih stvari, naime, jako je važno kada bilokoji uređaj, proizvod dolazi na tržište do krajnjih potrošača, da prvo, ne odstupa od onoga što je zakonom propisanom a u drugoj liniji zapravo da ne predstavlja opasnost za tog krajnjeg potrošača. Dakle, svi gospodarski subjekti u tom distribucijskom lancu podliježu određenoj odgovornosti, mogu naravno biti pod inspekcijskim nadzorom i naravno mogu platiti kaznu. U svakom žitu ima kukolja pa tako onda i u tom distribucijskom lancu se uvijek netko nađe koji namjerno ili nenamjerno smulja. Moje pitanje vezano, što mislite ima li dovoljno edukacije za sve te dionike tog distribucijskog lanca, pogotovo za ove krajnje potrošače, vi ste spomenuli, evo primjer i tog starog stanovništva i ljudi koji zapravo se ne služe internetom niti čitaju prava potrošača, kako njima zapravo učiniti još dostupnije i ove zakonske odredbe i kako da zapravo oni sami znaju kako ukazati na ove greške i ono što se krši zakonom? Hvala. Hvala lijepo. Dakle, kao što sam svoju raspravu krenula da nisam saborska zastupnica opće prakse i ne razumijem se u sve i u nekim raspravama uopće ne sudjelujem jer ne mislim da treba u svemu sudjelovat, ali kad je riječ o djelu gospodarstva i potrošača, da. Mi u Zakonu o zaštiti potrošača imamo sad jednu odredbu koja kaže da sve jedinice lokalne samouprave moraju imati nekakvu takvu točku odnosno mjesto na kojem potrošači mogu dobiti određene informacije. To se u jednom trenutku krenulo pa su veliki gradovi imali, ja mislim da je to izuzetno važno. Ja sam si čak dala jednom prilikom truda pa su bili neki brojevi mobitela pa sam onda lijepo mobitel, stavite na uho i čekate dal će vam se netko javiti. I onda imate već one aplikacije, recimo 22. ste u redu, pa 18., pa 16. i onda vam se javi jedan umilni glas koji kaže zapravo da vam ništa ne može riješit, da to morate doći osobno ili ništa, dakle važne su te kontaktne točke gdje potrošači mogu doći po informaciju. Zahvaljujem, potpredsjedniče. Dakle, kolegice negdje me zanima, napomenuli ste to, kako ne nemamo dovoljno inspektora u svim sustavima,

ponovno svako malo mijenjamo način rada inspektora, da li su oni u ministarstvima, da li su oni u Državnom inspektoratu, dakle mislim da je važno da imamo jedan cilj, da si zadamo parametre i da ne mijenjamo svako 5 minuta. Što mislite o tome, koliko je to utječe na te ljude? Hvala. **Sanader, Ante mi smo mlada država, dakle mi smo država 30 godina, prema tome, nismo mi nekakva stara država i onda kad samo pogledate u tom periodu koliko puta su se mijenjali, imali smo inspektore koji su bili na razini nekad bivših općina kojih je bilo 101 odnosno sa gradom Zagrebom 115, pa smo onda te inspektore stavili na razini države, pa je bio Državni inspektorat samo vezan uz ono što je bila kontrola hrane i sve ostali, ostali inspektori u resornim ministarstvima, pa smo sad donijeli opet da su svi Državnom inspektoratu a pritom su ipak još neki ostali. Ja to uvijek govorim primjer grada Zagreba gdje je bio grad, pa je imao općine, pa je imao urede pa sad opet ispostave, a moja susjeda kad je ja pitam gdje idem kaže idem u općinu Medvešćak koje nema od 95

Poštovani potpredsjedničke HS-a gospodine Sanader, poštovana kolegice Anka Mrak Taritaš, ja bih htio hrvatskoj javnosti posvijestiti ulogu inspektora, dakle, za koliko uopće novca ti ljudi rade, koliko ih ima i mogu li kvalitetno obavljati svoj posao, samo jedna mala digresija, razgovarao sam sa hrvatskim policajcima ovdje na Markovom trgu, kaže čovjek 2019. sam zatražio mirovinu nisu mi je dopustili, rade za malo više od 5.000 kuna, pa čovječe za taj novac da je sv. Franjo i da ima 2 kredita i djeca mu gladna neko dođe turne mu ispod stola sveti Franjo da mi Bog prosti da me grom ne pogodi ovdje bio bi u opasnosti uzeti jabuku. I šta mi kao država možemo napraviti, za naše inspektore, za policiju da im osiguramo dovoljno sredstava da oni jednostavno vi tako spriječite korupciju i nepotizam, zar ne. Kako vi mislite, evo o ovome što sam govorio sad? Hvala lijepo. Dakle, sve dok su u sustavu potplaćeni ima uvijek opasnosti od korupcije. jer apsolutno bi bilo krivo da u ovom trenutku kažem bilo koji iznos, iznosi su nešto veći ali su puno premali za znanja koja se od njih očekuju, za iskustvo koje se od njih očekuju. Ja se tu uvijek referiram na ono što znam, znam za građevinske inspektore, oni bi trebali imati neko iskustvo s terena, morali bi proći bit na nekakvom gradilištu prije nego što jesu, moraju dobro znati propise dakle, moraju imati iskustvo, znati propise, i onda se moraju baviti još jednim poslom, doći i dakle, nisu građevinski inspektori samo ono što ih mi doživljemo za rušenje, izuzetno važna dio građevinske inspekcije je kvaliteta građevinskog materijala koji na naše tržište pogotovo je dolazilo u onom vremenu kad tek smo ušli u EU sa susjednim zemalja koje nije bilo adekvatno, ali i sad dolazi ono koje nisu, dakle, oni moraju veliko iskustvo a rade …/Upadica…vrijeme./… za male novce. **Sanader, Ante (HDZ)** Sljedeća rasprava, poštovane zastupnice Marijane Petir.

Hvala vam lijepo potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, državni tajniče, ravnateljice, zastupnice i zastupnici, mislim da je ovo zakonodavstvo izuzetno važno iz tog razloga što smo imali prilike vidjeti Izvješća i za prošlu prošlu godinu o nesukladnosti proizvoda koji su utvrđeni na Hrvatskom tržištu, njih je ako se ne varam bilo 303 opasna proizvoda i o tome su mediji dosta izvještavali nakon što je inspekcija utvrdila da takvi proizvodi obuhvaćaju i igračke i maske i odjeću, obuću, elektroničke uređaje, automobile i ako se stavimo u poziciju da vaše dijete ima neku najdražu igračku s kojom se vjerojatno neće samo igrat nego će je stavit i u usta, na kožu, na tijelo a da ono sadrži neke štetne metale ili kemikalije, to doista jest ozbiljan problem. No, postoji tako mi se bar čini jedna predrasuda da uglavnom takvi proizvodi dolaze iz trećih zemalja odnosno iz jedne zemlje koju ja sad neću imenovati, no, pokazalo se da nije baš u cijelosti to točno, posebno kad govorimo o elektroničkim uređajima i o automobilima. Pa je tako bilo slučajeva da neke renomirane europske tvrtke su stavile na tržište automobile koji ne samo da su predstavljali opasnost za zdravlje naših građana već i opasnost što se pokazalo u nekim slučajevima primjerice da postoji mogućnost samozapaljenja zato što ti tehnički uvjeti i parametri nisu bili dobro usklađeni sa stvarnom izvedbom odnosno stanjem tog proizvoda koji se koristi, bilo je i slučajeva da primjerice zračni jastuk može udariti u sjedalicu od djeteta ukoliko je ta sjedalica stavljena na mjesto suvozača, bilo je različitih situacija koje ustvari su na neki način ukazale da postoji potencijalna opasnost za one koji koriste te proizvode i da u tom smislu je nužno poduzeti određene mjere, zato je dobro da je ova direktiva donesena na europskoj razini, da se mi sa njom usklađujemo, ono što bi ja htjela reći mi se uvijek čini da kad raspravljamo o europskim direktivama da postoji jedna predrasuda kako mi tu sad nešto prepisujemo i ne možemo sami intervenirati ni u kojem dijelu što nije točno dakle, mi imamo mogućnost ukoliko se za to ukaže potreba kroz našu zakonodavnu praksu i iz iskustva na terenu također unijeti i neke elemente koji su možda i širi od same direktive. Zbog toga bih htjela ovu temu malo proširiti kao što sam već rekla i u replici i na samu kvalitetu proizvoda, proizvode koji se sve češće kvare, uglavnom spadaju u taj spektar elektroničkih uređaja, i nekako se stječe dojam da to proizvođači tih proizvoda nažalost rade sa predumišljajem pa proizvodi traju ponekad samo dok im traje jamstvo. Ja sam u jednom trenutku pomislila da ustvari možda moje razumijevanje funkcioniranja mog automobila kojeg sam prije imala nije skroz do kraja dobro jer su mi se stalno kvarile žaruljice a automobil odnosno ta svjetla su tako dizajnirana da ih vi ne možete sami promijeniti. Ako vi svaki mjesec morate mijenjati žaruljice to doista vam nekako izaziva sumnju da tu nešto nije u redu, pa sam ja onda provjerila i kod drugih korisnika te marke automobila dali imaju slične probleme, oni su mi potvrdili da imaju taj problem, znači vi ste ustvari prinuđeni voziti auto svaki mjesec u servis da bi promijenili žaruljice što je inače posao koji možete radit sami doma, i nije normalno da vam žaruljice žaruljice izgore baš svaki mjesec. Vidjelo se i a primjećujete vjerojatno i vi na svojim mobitelima kako dolazi nova generacija mobitela tako se sam dizajn mobitela mijenja. Nekad smo mogli sami promijeniti bateriju, danas evo ja mogu sve teže mogu doprijet do baterije, čini mi se da nekad te baterije tako zalijepljene da ako ih pokušate sami mijenjati da će dovesti do oštećenja samog uređaja dakle opet se nekako ne mogu oteti dojmu da je riječ o nečem što je namjera proizvođača. Studija koju je objavio Lamont, a koja je napravljena u suradnji s europskim potrošačkim centrima pokazala je kako su perilice za rublje programirane da se nakon određenog broja okretaja, televizori nakon nekoliko tisuća radnih sati, printeri poslije ispisa određenog broja stranica, a nizozemska agencija za zaštitu potrošača dokazala je da čak 84% android mobitela ne radi sa zadnjim softverom. Dakle, sve su to neki signali da tu moramo obratiti više pažnje kod donošenja budućeg zakonodavstva. u raspravi kada sam imao upozorili ste me kako puno nekvalitetne robe ne stiže samo i proizvoda i iz zemalja na koje smo mi fokusirani pa mislimo evo iz Kine dolazi sve sve ono što ne valja, nego ste vi govorili da puno toga ne valja u stvari iz naše, našeg okruženja ovdje pa me zanima možete li reći nešto više konkretnije o tome i što mi možemo napraviti kao država da sačuvamo građane RH i od takvih proizvoda. Hvala. Odgovor. Europi, automobili o kojima sam govorila da su imali problem sa zračnim jastukom i dječjim sjedalicama također iz nama vrlo bliskih susjednih država. Također kad govorimo o nekim drugim greškama koje su se događale na automobilima ili na kamionima bio je tu u pitanju i nekih autobusa čak koji prevoze znači veći broj ljudi također je bila proizvodnja u jednoj država članica. To sve ukazuje da su nam nužni ovakvi propisi kojima ćemo regulirati unutrašnje tržište, sukladnost proizvoda kako bi u stvari spriječili da ti proizvodi imaju negativan utjecaj na javni interes na zdravlje naših građana na prava

ste prije spomenuli i sad ste ponovo spomenuli u svojem izlaganju da veći broj proizvoda dolazi iz Europe zapravo koji nisu usklađeni sa standardima i sa potrebama, pa bi vas molio ako nije problem da podijelite s nama informaciju iz kojih to zemalja dolazi i koje su to grupe proizvoda. To je prva stvar. A drugo u svojoj ste raspravi spomenuli automobile i spomenuli ste greške na automobilima odnosno probleme koji bi mogli nastati i spomenuli ste mobitele. Međutim, problem je u tome što ti problemi moraju biti …/nerazumljivo/… puno ranije jer kad se to već nešto desi, kad se desi problem sa, sa ovoga zaštitnim jastukom već je kasno. Znači to treba napraviti netko u fazi proizvodnje. A to da li se to može tu kod nas utvrditi kroz inspektorat, jako teško. Ista stvar je sa mobitelom. Ako ste kupili neki mobitel koji ne može primiti softver najnovije generacije to ćete utvrditi tek kad dođe taj softver na tržište i kad ćete pokušati staviti softver gore. Tako da problem je tu jako veliki, ne znam kako to uopće riješiti i u kojem smjeru krenuti sa tim. **Petir, Marijana (Nezavisni)** Hvala lijepa kolega Paviću, pa rekla sam da ne bih imenovala te države, lako se može doći do tih podataka istraživanjem i nisam rekla da je više tih proizvoda iz Europe. Ja sam samo rekla da mi imamo predrasudu da većina njih dolazi iz trećih zemalja, a da u stvari imamo puno takvih proizvoda na europskom tržištu koji su proizvedeni u državama članicama EU i da na to treba obratiti pažnju zato što oni doista mogu biti opasni. Slažem se s vama da je tu velika odgovornost na proizvođaču jer očigledno kad govorimo o automobilima tu je došlo do nekih odstupanja u samoj proizvodnji zato što taj automobil svojim tehničkim karakteristikama ne odgovara onom što je u stvari bilo napisano u njegovoj osobnoj karti, ako to tako možemo reći, ali također je dodatna odgovornost na samim proizvođačima. I s druge strane kad govorimo o proizvodima koji se nekako prerano kvare jer smo već razgovarali o tome da ako je vaša majka kupila perilicu za rublje ona

postavit ću vam jedno pitanje o kvaliteti proizvoda s obzirom na spol kojem su namijenjeni. Naime, jedan od najpoznatijih ako ne i najpoznatiji lanaca odjeće u kojem kupuju gotovo sve žene ima 2 odjela, muški i ženski. Ukoliko pokušate na ženskom odjelu kupiti nešto jednostavno i uobičajeno kao što je deblja pamučna majica, šanse da slično pronađete su gotovo nikakve budući da su ženski odjeli mahom ispunjeni sintetikom. Istodobno ako se popnete kat iznad i pokušate isto pronaći na muškom odjelu bit ćete puno veće sreće. I stoga osobno mogu jedino zaključiti da se žene tretira isključivo kao konzumente, prodaje im se nekvalitetna roba s namjerom da je što prije bacaju, a cinično ću dometnuti i da danas srećom se tako uska i kratka odjeća proizvodi i za muškarce da se možemo snaći i na njihovom odjelu, pa bih vas zamolila da to komentirate. **Petir, Marijana (Nezavisni)** Hvala vam lijepo kolegice Selak Raspudić, sasvim sigurno ravnopravnost spolova jest jedna od važnih tema kojoj treba posvetiti više Ja bih ovdje rekla da bi sami potrošači odnosno potrošačice trebale dati određeni signal ne kupovanjem tih i takvih proizvoda. Slažem se s vama jer sam primijetila da doista je sve više i više postao problem pronaći kvalitetnu odjeću od prirodnih materijala. A ako ju i pronađete onda onda daleko više košta jer upravo očigledno jest cilj nekih proizvođača da proizvedu nešto što će se brzo potrošiti pa će onda na taj način se ponovo dolaziti u kupovinu po nove proizvode. Tu mislim da jedini odgovor koji se može dati je od samih potrošača da ne kupuju takve proizvode. Bojim se da to zakonskom regulativom ne možemo riješiti ili nekom zabraniti da proizvodi proizvode od sintetike što god mi o tome mislili. Slijedeća replika poštovana zastupnica Nadica Dreven Budinski. bude se i ovim Zakonom se budu odredili načini propisivanja svih tehničkih zahtjeva za proizvode, obaveze gospodarskih subjekata, propisane su sve kazne. Ja se isto tako toplo nadam i čuli smo iz rasprave naših prijašnjih kolega i kolegica da je stvarno bitno što se kupuje i od koga se kupuje. Pa mene je isto uvijek nerviralo ono kada smo znali gledati onaj prah za rublje Ariel da nije iz Njemačke, nego da je došao kod nas iz druge. Ja se toplo nadam da će se sada ovim Zakonom ipak to nešto izmijeniti i da će građanima Republike Hrvatske biti dostupniji kvalitetniji proizvodi. Hvala Hvala vam lijepa kolegice zastupnice na vašoj replici. Pa mi smo do sada navikli ustvari i nekako smo više bili fokusirani na koje konzumiramo u prehrani, a za koje se utvrđivala nesukladnost pa se onda to proširilo sa proizvodima koje koristimo u kućanstvu jer se utvrdilo da doista opravdano se sumnja da postoji različita kvaliteta proizvoda za nove i stare države članice odnosno vi ste naveli jedan deterdžent ako ste ga kupili u nekom klasičnom dućanu u Hrvatskoj da je jedne kvalitete, ako ste ga kupili u specijaliziranom dućanu u Hrvatskoj ili u državi članici gdje je on proizveden da je onda bolje kvalitete. Tako da se ta rasprava i pitanje prava zaštite potrošača sve više i više proširuje što mislim da je dobro, jer to znači da ipak donositelji odluka slušaju građane i njihova upozorenja. Mogla bih reći da to ide dota sporo, ali sada kad je krenulo vidimo da se proširuje i na sve druge proizvode i čini mi se da je to izuzetno važno zbog toga što potrošači imaju svoja prava koja moramo štititi. **Sanader, Ante (HDZ)** Vrijeme. Sljedeća replika poštovana zastupnica Anka Mrak Taritaš. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Kolegice Petir ja bih se vratila ponovno na onu temu uređaja koje se namjerno kada se proizvode, proizvode da imaju određeni vijek trajanja i taj se vijek trajanja vidi čuda često podudara sa vremenom garancije. Pa onda kada garancija prođe iza toga možete sjesti i plakati. Ono što je važno, važne su i ovakve rasprave u kojima o tome govorimo. Ali ja mislim da to ima premalo medijskog prostora. Dakle naši mediji vole neke druge stvari i to zauzima prostor. Mi imamo jednu emisiju na jednoj televiziji koja je bila o zaštiti potrošača, mislim da je to izuzetno važno da ljudi da ljudi shvate da nisu oni ti koji ne mogu promijeniti žaruljicu u autu, imaju onda krvave ruke nego idu do mehaničara. Da nisu oni ti koji kada im se televizor pokvari mogu ga bacati, da su oni nešto učinili, nego da je to napravljeno namjerno. Ali neće tu jednako tako biti dok jedan od velikih proizvođača, riječ je o velikim ozbiljnim potrošačima ne dobije ozbiljnu kaznu. Hvala vam kolegice Mrak Taritaš. Ja se slažem da treba dizati svijest javnosti o ovakvim pojavama i o njihovim pravima. I mislim da je ova rasprava danas izuzetno konstruktivna zato što govorimo o stvarnim problemima koji se događaju. I kao što sam ja prvo mislila da se nešto samo meni događa, dok nisam ustvari razgovarala s drugim ljudima i shvatila da je to očigledno sistemska greška u automobilu koja je namjerno napravljena da bi te lampice gorjele, tako postoje i neke druge stvari. Vi ste u pravu da tu trebaju biti rigorozne kontrole i rigorozne kazne. Ja sam našla jedan podatak da je u Italiji donesena presuda kojom su dvije velike multinacionalne kompanije kažnjene za namjerno kvarenje svojih uređaja i primoravanje potrošača na kupovinu novijih modela. Da li će sada taj slučaj ustvari biti nekakav signal ako tako možemo reći drugima da se korigiraju i da se vrate u okvire dobre prakse vidjet ćemo. Ali u svakom slučaju treba o tome govoriti, na to upozoravati. I ponavljam dakle direktiva jest jedan okvir. Europska unija priprema akcijski plan i za ovo pitanje budućnosti. **Sanader, Ante (HDZ)** Sljedeća Hvala. Poštovana kolegice Petir prije nekog vremena je u medijima bilo znatno prisutna priča o tome da bi se jedinstveni punjači koristili za mobilne uređaje, za naše tablete i za sve ovo što koristimo sa jasnom argumentacijom da bi time naravno nama svima olakšali život ali bi isto tako smanjili elektronički otpad. Ja daljnjih više informacija nemam, a s obzirom da vi znate o tome kuda do kuda se tu negdje stiglo i bude li nekada nešto od toga. Hvala vam kolegice Grba-Bujević. O tome se razgovara na europskoj razini. Europska unija je najavila akcijski plan koji bi trebao imati za posljedicu donošenje i zakonodavnih akata. Ja nemam ovoga trenutka informaciju kojim tempom to ide i kada bi mogli očekivati taj zakonodavni okvir. No, ono što mi možemo napraviti ako primjećujemo određene malformacije ili probleme mi možemo u tom smislu djelovati i kroz neke nacionalne instrumente. To naravno nije zabranjeno jer uvijek je cilj da zaštitimo interese naših građana. Tu bih se dotakla još dodatno problema gdje vi ustvari danas nemate više gotovo ili su svedene na minimum radionice gdje bi mogli popraviti svoje proizvode koji se pokvare, pa bih evo to adresirala kao jednu temu o kojoj bi možda mogli promišljati zajedno Ministarstvo i Obrtnička komora na koji način poduprijeti te specijalizirane radionice da nastave sa svojim radom da nam budu na usluzi ako možemo tako reći po pristupačnim cijenama za popravak proizvoda onih koji se mogu popraviti.

samo nismo toga svjesni. Kada bismo išli sagledati što sve taj zakon zapravo dotiče, koje su mu dodirne točke sa ostalim zakonima zapravo bi se začudili. To najbolje vidimo u podzakonskim aktima koji su navedeni, a zapravo su doneseni na temelju Zakona o normizaciji a tiču se ovog Zakona. Ono što mene malo smeta i što bih apelirao na državnog tajnika i na sve one koji pišu Zakone, to je da bi bilo dobro kad bi se u Zakonu naveli i svi povezani Zakoni. Bilo bi nam to sve skupa lakše pratiti. Danas smo imali tu nekoliko replika koje se zapravo ne tiču ovog Zakona, zato jer su definirane u drugim Zakonima, a to je teško pronaći. Zašto je teško pronaći zbog toga jer malo je nas ovdje koji smo pravnici i kad se pripremamo za rasprave u principu teško pronalazimo podatke o povezanim Zakonima i povezanim Regulativama. Zato apeliram na gospodina tajnika i sve one koji pišu Zakonske regulative, ako je to moguće, a vidim da ste ovdje isto naveli sve one Uredbe i Odluke koje su donesene na temelju drugih Zakona, odnosno na temelju Zakona o normizaciji, mislim da ne bi bilo teško da se navede još i ovisnost o drugim Zakonima, jer bismo onda mogli i drugačije raspravljati i bilo bi nam jednostavnije da pripremamo svoje rasprave koje su stvarno onda smislene i vezane samo za ono što piše u tom Zakonu. naravno povezano sa čl. 7 u kojem piše da se ovaj Zakon ne primjenjuje na propisivanje tehničkih zahtjeva i provedbu postupaka ocjenjivanja sukladnosti za proizvode koji se uređuju posljednjim Zakonima. E sad, kad bi tu bili ti posljednji Zakoni navedeni bilo bi nam puno lakše dalje to sve skupa pratiti, jer vidjeli ste i u javnoj raspravi koja je bila, bilo je nekoliko pitanja vezano za neke proizvode, odnosno za regulaciju nekih stavaka, pa je bilo odgovor da je sve to skupa riješeno stavkom 7 a u st.7 piše zapravo da će se to, zapravo regulirati u drugim Zakonskim aktima koji su već doneseni. Bilo je tu danas rečeno nekoliko stvari i o inspekcijskom nadzoru. Tu bih ako se mene pita pokušao apelirati, ako je to moguće da se provede preventivni inspekcijski nadzor. Naravno ne možemo na svim proizvodima, nemoguće je. Ono što je danas imala tu kolegica Petir svoju raspravu, da li sad mi možemo utvrditi da je neispravan zaštitni jastuk na automobilu, sigurno ne možemo. To ne može niti naša inspekcija, to je, za to je odgovoran netko drugi. Da li možemo utvrditi da neki mobitel i neki uređaj neće raditi sa novim operativnim sustavom, ne možemo utvrditi toliko dugo dok taj operativni sustav ne izađe na tržište, dok ga ne pokušamo instalirati na taj uređaj, prema tome imamo problema s time, ali ono što se može utvrditi, apelirao bi ako je to moguće da se to prevede u preventivi. Isto tako već sam danas u raspravi pokušao sa tajnikom malo raspraviti kaznene odredbe. Tu se uvijek pita da li se adekvatne s obzirom na visinu prihoda osoba odnosno pravnih osoba ili fizičkih osoba koje kažnjavamo. Ako sa 50 tisuća kuna ili 15 tisuća kuna kaznimo pravnu osobu koja ima prihode od nekoliko desetaka miliona kuna i sa takvom istom kaznom kaznimo fizičku osobu fizičku osobu koja ima prihod od 100 000 kuna, mislim da to nije isto i zato bismo trebali te naše kazne uskladiti na neki način i da pokušamo to i ne samo u ovom Zakonu nego i u ostalim Zakonima, da to pokušamo provesti na način da se zapravo kazne ovoga propisuju u postocima ili od prihoda ili od dobiti ili od dohotka. Najbolje od prihoda zato što kasnije dobit dohodak ovisi i o drugim faktorima pa tako da bi visina prihoda bio adekvatan pokazatelj za kasnije propisivanje kazne. Evo nekoliko replika. Vrijeme isteklo. Prva je poštovana zastupnica Marija Selak Raspudić. **Selak Raspudić, Marija (Nezavisni)** Uvaženi kolega Pavić možete vi završit misao s obzirom da znam kako je to kad imate puno za reć, a vrijeme vas pretekne, a nadovezat ću se na tom tragu i na ovo što ste govorili o postotku, jer imali smo sličan problem pa vas molim da to komentirate kada smo govorili o nepoštenim trgovačkim praksama. Onda oni subjekti koji si to mogu priuštiti i koji su bili, u kojima je bila uočena nepoštena trgovačka praksa, iskorištavaju sustav, pišu žalbe itd., razduljuju plaćanje same kazne, tako da od njih ne možemo naplatiti njihovu grešku niti doći tako brzo do očekivane promjene dok oni koji si to ne mogu priuštiti su zapravo jedini koje uspijemo penalizirati. Tako da mi se ne čini da je ovaj vaš prijedlog, da se radi o postotku bez potpunog smisla, pa vas molim da ga malo detaljnije obrazložite. Hvala lijepa. Drago mi je da ste, da ste ovoga skrenuli pozornost na to zbog toga što te ovoga nepoštene trgovačke prakse zapravo idu na ruku velikima, zašto velikima? Velike korporacije, velika poduzeća imaju svoju pravnu službu i ne plaća posebno pravnike, ne plaća posebno usluge. Ako mali poduzetnik, ako obrtnik želi nešto želi poduzeti na Sudu ili želi se na neki način kroz pravni sustav opravdati on to mora platiti. Znači mora uzeti kancelariju advokatsku da mu nešto napravi, da mu to nakon toga da ga prati, to sve košta a bojim se da ovi mali to ne mogu i zato već sam i ranije govorio, mislim da je to bilo prošče godine kad sam govorio da je jako važno da ove male obrtnike koji zapravo žive od tih nekoliko kuna koje su dobili nego i njihova čitava obitelj radi na tom, u

(DP)** Poštovani kolega Pavić. Dakle kako često razgovaramo o važnosti domaće hrane i domaće proizvodnje ja bih vas htjela pitati vezano uz situacije koje evo Hrvatska u nekoliko zadnjih godina često ima situaciju da uvezemo silne količine mesa, recimo imali smo problem sa piletinom i sa pojavom salmonele u unesenoj, znači to nije uvoz jer se radilo o zemlji članici Europske unije koja nam je plasirala veće količine takvoga mesa i onda nas je zapravo Slovenija na to upozorila, ne domaće institucije nego slovenske institucije da imamo taj i taj problem. Imamo i paralelnu situaciju sa teletinom koja uopće nije bila teletina nego konjetina ali je u Hrvatskoj prezentirana kao takva i prodana u svim tim količinama koje su stigle na naše tržište. Je li po vama važno jačati naša domaće institucije ili se trebamo osloniti na one koje imamo na razini EU? Zahvaljujem. Rasprava o toj temi bi trebala biti posebna rasprava. Ja se apsolutno ne slažem sa trenutnom politikom koja se provodi na, u području poljoprivrede i poljoprivredne proizvodnje. Ne mogu se složiti s time da je nama svejedno tko je vlasnik zemljišta dali su to stranci ili su to naši ljudi, ne mogu se složiti s time da je svejedno dali farme u Hrvatskoj imaju stranci ili imaju naši ljudi, prvenstveno zbog toga što oni kažu kad vele prodali smo strancima nešto pa ipak je ostalo u Hrvatskoj nešto, nije ostalo, jer stranac na tom zemljištu može saditi i sijati što on hoće a kad to rodi onda to može prodati kud hoće. I dali će taj kvalitetan proizvod ostati u Hrvatskoj, sigurno neće. To vam se desilo i ove godine. Imali smo urod pšenice i što vam se desilo? Baš je i nemamo, jel tako. Isti slučaj i s farmama, moramo voditi računa o tome da to budu naši domaći proizvođači, na taj ćemo način jačati i našu proizvodnju al ćemo jačati i našu prirodu u cijelosti. Sljedeća replika poštovana zastupnica Andrea Marić **Marić, Andreja (SDP)** Hvala lijepo, poštovani kolega, pridružujem se ovome što ste rekli da nam zaista treba malo i te šire zakone staviti staviti u prilogu da ih lakše pratimo. Puno puta smo negodovali i zbog toga što se spominju Pravilnici koje će donijeti ministar koji onda mi zapravo vezano za taj zakon niti ne raspravljamo. No vratimo se na ovo, ovu problematiku da bi bilo što manje nesukladnosti na tržištu, u krajnjoj liniji radi zaštite potrošača govorili ste o preventivi. S jedne strane treba naravno educirati naše krajnje korisnike da prepoznaju prijavljuju nesukladnosti kvarove i tako dalje ali naravno educirati na samom licu mjesta proizvođača da će u krajnjoj liniji biti kažnjen ako radi mimo zakona. Dali je osim te edukacije i ovih kazni koje ste spomenuli, imate li još nešto spomenuti u smislu preventive? Slažem se potpuno vezano za ove kazne da bi trebalo vezati uz postotak jer netko tko napravi štetu odnosno sve sebi prihodi od 200 tisuća kuna a dobi kaznu 50 tisuća kuna pa njemu se isplati muljat, jel Evo, ja ću vam odgovoriti u nekoliko rečenica, prvo da vam kažem, ovako prije 5-6 godina kupio sam led lampe, 3 iste led lampe, lijepe prekrasne led lampe koje su imale rok 3 godine, garanciju su imale 3 godine. Nakon 3 godine i tjedan dana sve su prestale raditi ali interesantno je i to da jedna lampa bila u upotrebi non stop znači palila se svaki dan nekoliko desetaka puta, a jedna je bila u vikendici i palila se, koliko, desetaka puta godišnje, ali nakon 3 godine i nekoliko tjedana sve su stale. Vidite i na to na to trebamo upozoravati i tu trebamo imati mogućnost reagiranja. Ja nisam reagirao s obzirom da je to bila neka cijena, nije baš bila visoka cijena, s jedne strane, s druge strane kupio sam preko interneta pa onda dok nađete distributera, dok nađete sve ostale koje trebate naći, kome ćete se žaliti stvarno je veliki problem. Tako da je jako važno da taj dio uskladimo i to kroz sustav obavještavanja informiranja potrošača. gospodine potpredsjednice, poštovani kolega zastupniče, spomenuli ste rad inspektora a ovim zakonom se uvodi jedinstveni ured za vezu pri Državnom inspektoratu koji će koordinirati zapravo sve potrebne aktivnosti između inspekcija nadležnih za nadzor proizvoda stavljenih na tržište RH. Također, vidimo u prijedlogu da nisu predviđena dodatna sredstva za provedbu ovoga zakona tako da svi ti dodatni poslovi će se rasporediti na postojeći kadar. Kako zapravo vi mislite, koliko inspektori imaju kapacitete i koliko će po vašem mišljenju to utjecati na daljnji rad inspektora? Da bi čovjek bio inspektor i da bi pošteno i korektno obavljao, svoj, mislim krivo sam rekao, pardon pošteno može obavljati uvijek posao međutim da bi obavljao ko posao korektno i da bi bio kvalificiran za taj posao treba imati jako puno znanja baš iz tog područja. Mi znamo da naši inspektori imaju plaću negdje otprilike oko 9.000 kuna, i ukoliko nećemo uvesti cjeloživotno obrazovanje za te inspektore, da se za svaki novi posao koji dolazi u inspektorat posebno školuju, posebno obrazuju, da idu na seminare redovite, da odlaze na seminare u Europu, pogotovo sad ovo što se tiče ovih proizvoda koji dolaze izvana. Nećemo imati dobar inspektorat. Ja želim svu sreću gospodinu koji je na čelu inspektorata ali znanom svi kako to funkcionira. I to nisu oni krivi. Teško je dobiti kvalitetnu radnu snagu, teško je tu radnu snagu zadržati, teško je sa njima raditi ukoliko su stvarno kvalitetni i kompetentni jer će tražiti stvarno veću plaću i otići će jako brzo. Sljedeća rasprava je, završna rasprava u ime Kluba HDZ-a, poštovana zastupnica Nadica Dreven Budinski.

Prvo bi čestitala svim Martina i Martinima imendan i ovako Prijedlog zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje suglasnosti sukladno čl. 206. Poslovnika Hrvatskoga sabora predloženi zakon donosi se po hitnom postupku koji je predsjedniku HS-a podnijela Vlada RH. Ovim se zakonom uređuje načina propisivanja tehničkih zahtjeva za proizvode, obveze gospodarskih subjekata, propisivanje zahtjeva koje moraju ispuniti tijela za za ocjenjivanje suglasnost, kontaktna točka za proizvode, jedinstveni ured za vezu i prekogranična uzajamna pomoć te inspekcijski nadzor i prekršajne odredbe. Ureda EU 2019/1020 se primjenjuje na 70 direktiva odnosno uredaba EU u usklađenom području zakonodavstva EU kojima se regulira uvjeti za stavljanje na tržište različitih proizvoda, grupa proizvoda i to s obzirom na zahtjeve u odnosu na sigurnost, utjecaj za zdravlje života ljudi i životinja, zaštitu zdravlja i sigurnost na radnom mjestu, zaštitu potrošača, zaštitu okoliša, javna sigurnost i zaštita svih drugih javnih interesa zaštićenih tim zakonodavstvom. Konačni prijedlog zakona razrađen je u 9 dijelova. Imamo prvi dio su opće odredbe, drugi dio propisivanje tehničkih zahtjeva za proizvode, treći dio obveze gospodarskih subjekata, četvrti dio tijela za ocjenjivanje suglasnosti moraju se ispuniti, dio peti kontaktna točka za proizvode, šesti dio jedinstveni ured za vezu i prekogranična uzajamna pomoć, sedmi dio inspekcijski nadzor, osmi dio prekršajne odredbe, e tu su čl. 29. do 33. propisane su i novčane kazne koje se odnose na proizvođače i ovlaštene zastupnike, za uvoznike, za distributere, pružatelje usluge i provođenje narudžbi i vlasnike i korisnike. Poboljšanje jedinstveno tržište, znači imamo više prilike za ljude i poduzeća. Sukladno tome osigurava se i provedba Uredbe EZ br. 765/2008 koji je Uredbom EU 2019/1020 i izmijenjena. Nadalje, RH je u obvezi prepisati pravila o sankcijama koje se primjenjuju na kršenje Uredbe EU 2019/1020 i zakonodavstva unije, a kojima se nameću obveze gospodarskim subjektima, te poduzimaju sve potrebne mjere radi osiguranja njihove provedbe u skladu sa nacionalnim pravom, te o istim obavijestiti europsku komisiju do 16. listopada 2021.. Usporedo sa navedenim u neusklađenom području zakonodavstva u sektoru roba potrebno je osigurati provedbu Uredbe EU 2019/1020…/Govornik razumije/…kojom se poboljšava primjena načela uzajamnog priznavanja roba koja se zakonito stavlja na tržište u drugoj državi članici, te jača uloga nacionalne kontaktne točke za proizvode kao pružatelja informacije i komunikacije između tijela države, državne uprave i gospodarskih subjekata. Slijedom navedenog cijeni se opravdanim donošenje zakona po hitnom postupku, te će Klub zastupnika HDZ-a podržati donošenje zakona. Hvala lijepo.

Poštovane kolegice i kolege, mislim da je današnja rasprava jedna od rijetkih rasprava koja je prošla bez nekakvih velikih trzavica, bez prozivki. Mislim da smo svi shvatili koja je važnost ovog zakona, a mislim da i zapravo jako nas malo ima nekakvih primjedaba vezano za taj zakon s obzirom da ono što je propisano u zakonu manje-više je u redu. Ono što smo imali za prigovoriti tajniku to smo prigovorili, to je ovaj dio vezan za kazne, jedan dio je vezan za inspektorski nadzor, a sve ostalo mislim da trebamo podržati, na kraju krajeva usklađujemo se sa EU odnosno sa direktivama koje su propisane u EU i mislim da tu ne bi smjelo biti nikakvih nesuglasica. Ono što bi bilo dobro za nas je da sve one akte koji se evo navode da će biti kasnije usklađeni i da će biti kasnije doneseni da budu doneseni već i ranije jer mislim da se zna da će zakon biti prihvaćen tako da bi bilo kvalitetnije i bilo bi nam lakše raspravljat kad bismo imali to sve skupa već unaprijed sadržano uz ono što sam rekao već u svojoj raspravi ranije da se navedu i svi zakonski

kvalitetnije rasprave, rasprave bi išle u možda sasvim drugačijem smjeru s obzirom na to da nam je teško sagledati što sve je sadržano u drugim zakonima. Kad piše u čl. 7. da se neće govoriti o nekim zahtjevima koji su propisani drugim zakonima teško nam je pronaći sve te zakone kojima je to propisano. Za neke zakone znamo s obzirom da smo o njima bili raspravljali tu nedavno u našoj sabornici i znamo na što se odnose, znamo za što su vezani, znamo da su vezani za zaštitu tržišta, potrošača, građana, sigurnost, tako da ono što smo mogli povezati povezali smo. Recimo ona razmjena digitalnih sadržaja je bila izuzetno važna i, i tu je sadržana kad gledate zapravo ovaj zakon sadržana je i ovdje. Jedan dio je spomenula i kolegica u svojoj raspravi kad je rekla, kad je pričala o androidnim mobitelima. No međutim, sve ono što smo imali za reći rekli smo, htjeli bismo i voljeli bismo da se zakoni donose ranije s obzirom da je uredba na snazi već nekoliko mjeseci i da ju poštivamo, a mogli smo zapravo poštivati naš zakon koji je usklađen sa tom uredbom, mogli bismo donijeti te podzakonske akte ranije da znamo što ćemo poštivati jer na kraju krajeva kad ono piše unutra još ima nekih podzakonskih akata koje će donijeti ministar, ne znamo kakvi će biti i što će sadržavati, pa apeliram i na tajnika i na sve one koji pišu zakone i koji nam te zakone prezentiraju i donose ovdje kod nas na raspravu da se u tom smjeru djeluje. Što se nas tiče i ovih, ovih odredaba u zakonu mislim s njima se u principu slažemo i mi kao klub ćemo glasati za taj zakon. Hvala. S ovim je završena i iscrpljena rasprava. Zaključujem raspravu. Nastavit ćemo kad se steknu uvjeti. Zahvaljujem državnom tajniku sa suradnicom.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege.

Hvala vam lijepa.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege.